Tere päevast, lugupeetud Riigikogu! Alustame Riigikogu täiskogu II istungjärgu 10. töönädala esmaspäevast istungit. Kõigepealt, head kolleegid, palun kohaloleku kontroll!

Kohalolijaks on registreerunud 78 Riigikogu liiget, puudub 23.Asume päevakorra kinnitamise juurde. Teatavaks tehtud päevakorras on toimunud üks muudatus: Helle-Moonika Helme ja Alar Laneman on tagasi võtnud regionaalminister Madis Kallasele esitatud arupärimise maksupaketi terviklike mõjude kohta, millele vastamine oli kavandatud tänase istungi kuuendaks päevakorrapunktiks.Meil on küsimusi istungi läbiviimise protseduuri kohta. Urmas Reinsalu, palun! Aitäh, austatud härra Riigikogu esimees! Möödunud töönädalal päevakorra kinnitamise ajal – see oli töönädala alul, ülemöödunud esmaspäeval küsisin ma teilt, härra Riigikogu esimees, kas teie parlamendi, rahvaesinduse juhina olete teinud mingeid katseid – või peate seda mõistlikuks? et vältida sellist praktikat, mis muudab usaldusküsimusega seotud eelnõude menetlemise nüüd juba parlamendi tavaprotseduuriks, mis kindlasti ei ole kooskõlas põhiseaduse vaimuga. Ja siis te mulle tegelikkuses ei vastanud. Te võtsite selle teadmiseks ja ütlesite, et te ei ole eraldi huvi tundnud

läbirääkimiste teel. Mul on väga kahju, et seda on süstemaatiliselt välditud. Üks teie kabinetis toimunud alla tunniajane kohtumine ei ole kindlasti selleks piisav, ei ajaline ega ka sisuline panus kõigi asjaosaliste poolt. Minu küsimus on, härra Riigikogu esimees: milline on teie käsitlus? Kas poliitilisi läbirääkimisi oleks asjakohane pidada? Milline on teie enda panus sellesse rahvaesinduse juhina? Aitäh, Aitäh, hea kolleeg! Ma olen korduvalt näidanud üles initsiatiivi nii Riigikogu vanematekogu kokkukutsumisel kui ka erakondade esimeeste kokkukutsumisel. Lisaks olen ma korduvalt juhtinud tähelepanu sellele, et liigne obstruktsioon paraku ei saa sellisena jätkuda. Kui te olete lugenud kõiki neid eelnõusid, mis on pandud usaldusküsimusega hääletusele, siis nende eelnõude seletuskirjades on ju väga selgelt lisatud konkreetne põhjus, miks

istungi päevakorras vähem arupärimisi, kui meil on olnud varasematel nädalatel, et pärast seda, kui meil on eelmisest nädalast üle tulnud eelnõud menetletud, me jõuaksime veel käsitleda ka arupärimisi.Varro

või millesse oleks võimalik panustada. Hea meelega tervitaks tõesti selliseid nähtavaid samme selles suunas liikumiseks teie initsiatiivina. Aga ma tahtsin küsida teie käest tõesti täiesti rangelt protseduurilise küsimuse. Eelmisel nädalal õiguskomisjonis ilmnes selline olukord, et mitmed EKRE fraktsiooni algatatud eelnõud oleks pidanud saama saadetud suurde saali esimesele lugemisele, sellepärast et vastavalt kodu- ja töökorra seaduse § 97 lõikele 2 peab eelnõu esimene lugemine toimuma Riigikogu täiskogus seitsme töönädala jooksul eelnõu menetlusse võtmisest. Ja sai [juhitud] ka komisjoni juhi tähelepanu sellele, et tegelikult see aeg on möödunud. See, kas juhatus paneb nad päevakorda või mitte, on üks küsimus, mille üle me oleme vaielnud juba ka Riigikohtus, aga see, et komisjon ei saada neid isegi juhatusele – see on nüüd samm edasi. Kas see on teie arvates kooskõlas meie kodu- ja töökorra seaduse ja parlamentaarsete tavadega? Kui ei ole, siis ma küsin ka teilt, mida teie või juhatus laiemalt kavatseb ette võtta selleks, et tagada komisjonide töötamine kooskõlas meie kodukorraseadusega. Aitäh! See ei ole nüüd küll protseduuriline küsimus, aga vastan. Kui kellelgi on küsimusi seoses komisjoni tööga, siis peab nende lahendamist alustama komisjonis. Kui see tulemust ei anna, siis järgmine võimalus on pöörduda Riigikogu juhatuse poole, kellel on probleemi arutamiseks ja lahendamiseks võimalus kokku kutsuda Riigikogu vanematekogu.Siim Siim Pohlak, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Aitäh, lugupeetud juhataja! Kõigepealt ma küsin: kas te kinnitaksite või ütleksite mulle, kas juhataja, Riigikogu esimees, on erapooletu institutsioon, kes ei esinda koalitsiooni, vaid esindab kogu parlamenti? Kas see on nii?

Aitäh, hea kolleeg! Riigikogu esimehe ülesanded on kirjeldatud nii põhiseaduses kui ka Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduses. Ma võin teile kinnitada, et me oleme Riigikogu juhatuses teinud väga suuri pingutusi selleks – vaatamata opositsiooni rakendatud obstruktsioonile, mis on suuresti halvanud Riigikogu töö et opositsioonil oleks võimalus olla ära kuulatud. Me oleme nii teie eelnõusid kui ka teie arupärimisi, ma usun, käsitlenud täiesti proportsionaalselt. Ja kindlasti opositsioonisaadikute õigused nii sõna võtmise kui ka kui ka sõna saamise osas on täielikult kaitstud. Urmas Reinsalu, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, palun! Aitäh, härra Riigikogu esimees! Küsimus on selles, et vajakajäämised puudutavad ühiskonna võimalust olla ära kuulatud nende otsuste kaudu, mida me siin langetame või oleme asumas langetama. Kogu austuse juures, härra Riigikogu esimees, te tegelikult ei vastanud mu küsimusele. Minu küsimus oli, et kuidas teie käsitlete võimalust poliitilisest vastasseisust üle saada ja panustada poliitilistesse läbirääkimistesse. [Vastamise] asemel te lugesite mulle ette valitsuse algatatud eelnõude seletuskirja mingeid aspekte. Te viitasite sellele, et te suhtute sellesse väga tõsiselt, nii-öelda arutelu formaati ja kaasamisformaati parlamendijõudude vahel, ja viitasite ka parlamendi vanematekogule. Ja mu täpsustus ongi: selles vastasseisus, täpsustus ongi: selles vastasseisus, mis on uuele tasemele jõudnud seoses selle kaskaadi usaldushääletustega valitsuse poolt, millal viimati parlamendi vanematekogu kogunes ja mis küsimust seal arutati? Värskendage parlamendiliikmete mälu! Aitäh! mälu! Aitäh! Hea kolleeg, see ei ole küsimus tänase istungi läbiviimise protseduuri kohta. Aga vastan: viimati kogunes Riigikogu vanematekogu septembri keskel ja siis me arutasime täpselt samamoodi seda obstruktsiooni, mis siin Riigikogu saalis

mitmeid parlamendi töökorralduslikke küsimusi, mida me peame üheskoos arutama. Tanel Kiik, palun, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta! Austatud Riigikogu esimees!

See oli mu küsimuse sisu, mitte see, et te panete vähem arupärimisi, siis jõuab need ära menetleda. Vähem eelnõusid peaks olema tänases päevakorras. Küsimus on väga konkreetne, väga lihtne. Mitmel päeval käesoleval nädalal on plaanis Riigikogu istung, pidades silmas ka võimalust kutsuda kokku täiendavaid istungeid ja muid selliseid mehhanisme, mis on parlamendil olemas? Aitäh! Minul ja kõigil teil on laudadel Riigikogu töönädala päevakord. Mina usun, et see on täiesti jõukohane päevakord, mille me oleme selleks nädalaks kokku pannud. Ma kindlasti loodan, et arutelud tulevad sisulised ja kellelgi ei ole plaanis põhjendamatult aega viita. Ma loodan, et me jõuame selle töönädala jooksul kõik need päevakorrapunktid ära menetleda.Nii, head kolleegid, ma võtan veel kolm viimast protseduurilist küsimust. Kalle Grünthal, palun, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta!

et lõpetada see olukord ja teha Riigikogu korda, et parlament saaks täita kõiki põhiseaduses sätestatud ülesandeid. Nüüd on sellest olukorrast, kus te teatasite, et te kavatsete Riigikogu remontima hakata, parlamenti remontima hakata, möödas

Aitäh, hea kolleeg! See ei ole küsimus tänase istungi läbiviimise protseduuri kohta. Kert Kingo, palun, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta! Ma tänan! Ma jätkan sama koha pealt. Te enne ütlesite väga selgelt, et teie Riigikogu juhatusega olete teinud suuri pingutusi,

Palun öelge täpselt, millised küsimused konkreetselt kvalifitseeruvad protseduuriliste küsimuste alla ja millised mitte. Aitäh, Kert Kingo! Teie laual on või vähemalt teile on sellel aastal antud uus Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse kommenteeritud väljaanne. Seal on väga selgelt kirjas, mis on protseduuriline küsimus. Lugege see läbi ja te saate väga konkreetse vastuse.Martin Helme, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, palun! Aitäh, Ma olen seda raamatut lugenud ühtepidi ja teistpidi … Seal on vastus ka. … ja küsin nüüd protseduurilise küsimuse päevakorra kohta. Ma sissejuhatuseks küsin: Lauri Hussar, kas teil häbi ka on? Nädalast nädalasse pannakse meile lauale päevakord, kus eelmisel töönädalal käsitlemata jäänud

nii nagu meie kodukord muide ette näeb, tõepoolest, järgmisel nädalal esimestena. Kuidas saab nii olla, et kui on opositsioonierakondade esitatud eelnõud jäänud eelmisel nädalal pooleli või menetlemata, siis neid ei panda esimestena, nagu kodukord ette näeb, aga näe, valitsuse omad pannakse? Häbi ka on või? Aitäh! Hea kolleeg, Riigikogu juhatus on lähtunud Vabariigi Valitsuse taotlusest siduda need eelnõud usaldushääletusega ning panna need päevakorda esimesena. Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse § 137 lõike 3 kohaselt võetakse eelnõu teiseks lugemiseks päevakorda Vabariigi Valitsuse määratud ajal, kuid mitte varem kui ülejärgmisel päeval pärast usaldusküsimusega sidumist. Hea kolleeg, see on olnud pikka aega tava ja sellest tavast me oleme kinni pidanud.Head kolleegid, kuna Tõnis Möldril on käsi veel püsti, siis ma annan Tõnis Möldrile sõna. Tõnis Mölder, palun!

Riigikogu juhatus minu avaldust arutab? Millal ma võiksin sellele kuu aega tagasi esitatud avaldusele vastuse saada? Aitäh! Jälle ei ole tegu protseduurilise küsimusega, aga vastan teile, hea kolleeg, et juhatus tegeleb teie taotlusega palehigis. Võite seda oma endiselt fraktsioonikaaslaselt üle küsida. Head kolleegid, nagu ma ütlesin, teatavaks tehtud päevakorras on toimunud üks muudatus. Helle-Moonika Helme ja Alar Laneman on tagasi võtnud regionaalminister Madis Kallasele esitatud arupärimise maksupaketi terviklike mõjude kohta, millele vastamine oli kavandatud tänase istungi kuuendaks päevakorrapunktiks. Enne, kui me asume hääletuse ettevalmistamise juurde, Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh! Mul ei ole protseduurilist küsimust, mul on ettepanek päevakorra kohta. Aga enne ma kommenteerin teie vastust, mis on hästi vastuoluline, te räägite iseendale vastu. Te ütlete, et vastavalt valitsuse taotlusele on terve rida eelnõusid seotud usaldusega ja need tuleb panna päevakorda esimesena. Nii on ka valitsus taotlenud. Ja siis te panete Riigikogu saadikute ette [päevakorra], mis on vastuolus teie öelduga:

Lubage, ma lõpetan! Mul on ettepanek päevakorra kohta: tõsta tänase päevakorra esimene ja teine punkt, mis on enne arupärimisi,

Mul on selline ettepanek päevakorra kohta. Aitäh, hea kolleeg! Ma lihtsalt tuletan teile meelde, et need, mis on esimesena, on eelmisest nädalast üle tulnud eelnõud. Te teate seda väga hästi. Erkki Keldo, palun!

Head kolleegid, asume töönädala päevakorra kinnitamise juurde. Arupärijad on tagasi võtnud tänase istungi kuuendaks päevakorrapunktiks kavandatud arupärimise nr 297. Seega jääb see punkt päevakorrast välja. Head kolleegid, koos selle muudatusega panen hääletusele Riigikogu täiskogu II istungjärgu 10. töönädala päevakorra kinnitamise. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

kinnitamise poolt on 51 Riigikogu liiget, vastu 32, erapooletuid ei ole. Päevakord on kinnitatud.Järgnevalt, head kolleegid, on võimalik anda üle eelnõusid ja arupärimisi. Kõigepealt palun siia Riigikogu kõnetooli Vabariigi Valitsuse esindaja proua Heili Tõnissoni. Palun!

Austatud esimees! Hea Riigikogu! Vabariigi Valitsus algatab täna kaks seaduseelnõu. Esimeseks, välismaalaste seaduse muutmise seaduse (Euroopa Liidu sinine kaart) eelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust siseminister. Teiseks, tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu. Selle seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust rahandusminister. Mõlemad eelnõud on edastatud elektrooniliselt. Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud kaks eelnõu. Juhatus otsustab nende edasise menetlemise vastavalt Riigikogu kodu‑ ja töökorra seadusele. Head kolleegid, läheme tänase päevakorra juurde. Jätkame eelmisel istunginädalal pooleli jäänud Vabariigi Valitsuse algatatud maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu 296 teist lugemist. Ma palun siia Riigikogu kõnetooli Riigikogu liikmete küsimustele vastama kliimaminister Kristen Michali.

Aitäh! Mul on muidugi kahju, et ma ei olnud istungil siis, kui ettekanne oli, aga eks ma olen teemaga kursis. Mu põhiküsimus on ikkagi see. Meile müüakse seda eelnõu nüüd me tuleme ettevõtjatele appi. Kuna siin ei ole regulatsiooni, mis selle maa hindamisega kaasas käivat hinnatõusu kuidagi pidurdaks, siis luuakse see mehhanism. Aga see mehhanism on oluliselt kahjulikum, kui on

nagu on näiteks eraisikutel maamaksu maksmise puhul, vaid tehti palju järsem tõus? Aitäh, hea küsija! Ma meenutan, kuna vahepeal on veidi aega mööda läinud, et selle eelnõu sisu on selle riigimaa, mis on kaevandamiseks antud, kasutada andmise tasude, maksustamishindade üleminekuperioodi loomine.

Need omakorda määravad riigimaa kasutustasu kaevandamisel. Ja tulenevalt eelnevalt vastu võetud ja jaanuaris 2024 jõustuvast maapõueseadusest on riigile kuuluva kinnisasja kaevandamiseks kasutada andmise aastatasu määr 3% maa maksustamishinnast.Nüüd maksustamishinnast.Nüüd selle küsimuse juurde. Selleks, et maamaksu muutusest tulenev kasutustasude tõus ei oleks ülemäära koormav, kehtestame kaheksa-aastase üleminekuperioodi kuni detsembrini 2031. Siin on olemas ka põrand ja lagi, mille kohta te küsisite. Lae hind on viiekordne keskmine mäetööstusmaa kasutamise tasu hektari kohta, arvutatuna 2023. aasta 1. detsembri seisuga kehtivate riigile kuuluvate kinnisasjade kaevandamiseks kasutada andmise lepingute alusel.Lisaks,

juba ammu üle mindud – turupõhisele renditasule, siis rakendati samuti leevendusvõtteid hüppelise kasutustasu tõusu vältimiseks. Selleks rakendati kolmeaastast üleminekuperioodi: aastatasu esimesel aastal oli 33%, teisel aastal 66% ja alates kolmandast aastast 100% turupõhisest kasutustasust. Kaevandusalade puhul pakutav üleminek on põllumajandustootjatega võrreldes leebem ja pikaajalisem. Meenutan, et perioodi pikkus on kaheksa aastat. Rene

järel vaadatakse, kas on vaja asjasse puutuvaid õigusakte muuta. Kuidas see välja näeb? Kas seda vaadatakse jooksvalt, kohe, kui see rakendub? Ja kas on vaja oodata, kui ilmneb mingisuguseid kitsaskohti enne seda, kui see analüüs peaks valmis saama?

Aitäh! Kui teadmistepõhiseid muudatusi on vaja teha varem, siis kindlasti saab neid ju nii täitevvõimu kui ka seadusandja algatusel teha.

Nii et jah, sellest analüüsist tulenevalt tehakse muudatused. Kui see analüüs soovitab muudatusi, kui on varem vaja teha muudatusi, siis kindlasti oleme valmis selleks. Ja näiteks hinnalae ja

Aitäh! Majandus teadupärast armastab ka fakte. Fakt on ikkagi see, et need kasutustasud tõusevad [tulenevalt] 2022. aastal vastuvõetud maa hindamise seaduse ja maamaksuseaduse muudatustest.

Teine alternatiiv on see, et me ei tee midagi, tõus on järsk. Kolmas alternatiiv on see, et me tõstame väiksema sammuga ja lõpus ikkagi on väga järsk tõus. Nii et tegelikult see tekitab probleeme igal juhul. Kui te liidate selle majandusliku argumendi, hinnaargumendi keskkonna argumendiga, kliima poolega, siis lõppkokkuvõttes see, et Eesti maavarad on mõistliku hinnaga kasutuses, noh, ma arvan, peaks igale Eestit hindavale inimesele oluline olema. Igale loodust ja kliimat hindavale inimesele oluline.

Seetõttu ma arvan, et see on piiratud aja, piiratud debati tingimustes parim võimalik otsus, mida me saame teha, et leevendada nii tööstustele kui ka tarbijatele tulevat survet. Jaak Jaak Valge, palun! Suur tänu, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! Ma siin rahvaesindajana koban natukene pimeduses, palun selgitage mulle. mulle. Seda, et eelnõu menetletakse kiireloomulisena, on seletuskirjas põhjendatud asjaoluga, et 2024. aasta jaanuaris hakkavad kehtima uued maa maksustamishinnad.

ettevalmistamine? Ja mis juhtuks siis, kui seda eelnõu praegu kiireloomulisena vastu ei võetaks, aga tehtaks seda näiteks kuu või paari pärast, ja kehtestataks tagasiulatuvalt? Suur

Sellisena see kindlasti mõistlik ei ole. [Selle kohta,] miks seda vahepealsel ajal ära tehtud ei ole ja miks on jäänud ta siia kiireloomulisena lõpusirgele, puuduvad mul täpsed teadmised. Üldiselt saaks neid asju ilmselt menetleda siin ka mitte usaldusega seotuna täiesti rahulikus tempos, kui, ütleme nii, dialoog opositsiooni ja koalitsiooni vahel ei väljenduks lugematus arvus muudatusettepanekutes. Sellisel juhul oleks kindlasti seadusandlik protsess minu isiklikul hinnangul sügavam ja sisulisem kui sellisel viisil debatt. Siim

Ma tean, et kogu Rail Balticu projekt on kosmiliselt kallinemas. Kohati jääb mulje, et ka eestvedajad ise täpselt ei tea, kui kalliks see meile läheb. Kas nende maavarade kontekstis on seda analüüsitud? Kas see seadus ka mõjutab kuidagi seda kallinemist? Aitäh!

See, et taristuobjektid, ehitused laienevad, maanteed, Rail Baltic, kõik muu ajas kallineb, on kahjuks paratamatu. Samavõrra jälle ehk areneb ka tehnoloogia, millega neid ehitada. Aga nagu me ilmselt siin kõik ühiselt aru saame, Eestil on vaja kvaliteetseid ja kiireid ühendusi Euroopasse. Kui vaadata ja küsida endalt, kas Eesti peaks olema rongiga ühendatud ida poole või Euroopasse, siis ma arvan, et me jõuame ühiselt järeldusele, et ikka Euroopasse. Aitäh! Kert Kingo, palun! Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Seda, mida teie nimetate tasude leevendamiseks, ehk nagu ma loen siit seletuskirjast, et järkjärguline üleminekuperiood väldib ettevõtete võimalikku pankrotistumist ja ehitusmaavarade puhul hindade hüppelist kasvamist, siin väga selgesõnaliselt väidetakse. Kas eelnevalt tehti ka mõjuanalüüs, kuidas neid ettevõtteid, kes kaevandamisega tegelevad, hindade tõus üldse mõjutab?

No ma lehitsesin eelnõu kohta esitatud arvamust, mille on saatnud Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit, Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liit ja Eesti Turbaliit. Nemad osutavad sellele, ütlevad nii, et kokkuvõtlikult on nende ettepanek viia eelnõus sisalduvate sätete osas läbi täiendav ja terviklik mõjuanalüüs, kuna hetkel on see ka seletuskirja koostajate endi sõnul jäetud läbi viimata. Nad osutavad ka sellele, et kuna nende hinnangul see eelnõu rikub õiguspärase ootuse põhimõtet, siis nemad pöörduvad selle vastuvõtmise korral kindlasti õiguskantsleri poole ja paluvad pöörduda Riigikohtu poole, et tuvastada selle kooskõla põhiseadusega.

Aitäh! Veel kord: mulle on teadmata, miks seda ei ole vahepealsel perioodil ära tehtud. Kliimaministeeriumi on olnud nüüd umbes 150 päeva, selle jooksul me oleme saanud selle valdkonnaga tegeleda.

Antud eelnõu on leevendus nendes raamides, mida me selles ajavälbas suudame teha. Tuleb ka täiendav analüüs, mis ei välista ühtegi vahepealsel ajal tehtavat teadmistepõhist muudatust, nagu ma teie kolleegile juba varem vastates ütlesin. Aitäh! Martin Helme, palun! Aitäh! Lugupeetud minister, ärme nüüd rumalat juttu ka siin aja, eks ole. Kas me oleme raudteega ühendatud ida või Euroopa suunas – Kaja Kallas lasi raudteesuuna idasse kinni panna, et Stark Logisticsil oleks võimalik ilma konkurentsita ida suunas vurada. Minu Minu arust sel teemal võiksid reformierakondlased kasutada võimalust vait olla.Aga ma tulen tagasi oma küsimuse juurde, mis ma enne küsisin, sest ma ei saanud vastust sellele. Põllumaade rent ei ole võrreldav maa maksustamise hinna arvutamise mehhanismiga, mis meil on olemas. See trepp või see üleminek on tehtud 10% kaupa. Minu küsimus oli, miks ei võetud seda analoogi siin seaduses eeskujuks, vaid mindi teist teed mööda. Praegune seadus on palju järsema trepiga või palju järsema sammuga.

Kui nüüd viidata teie pakutud ideele, et ärme võta seda eelnõu vastu, ärme tee seda leevendustreppi, siis ma olen korduvalt kirjeldanud, kuhu see viib – tõusvad tasud on oluliselt järsemad. Nüüd on küsimus, milline see leevendustrepp tuleb. Praegusel hetkel on see välja pakutud sellisel viisil, et kaheksa-aastase üleminekuperioodiga jõutakse selleni, milleni vastavalt maa hindamise seaduse ja maamaksuseaduse muudatustele peaks jõutama.

Ja võrdlused põllumeestega on igati asjakohased, sellepärast et neid on siin kooritud juba mitu aastat ja mitmeid kordi, nii et nüüd minnakse järgmiste ettevõtjate juurde. Aga ma küsiksin seda. Kui palju neid kaevandamiseks antud maa-alasid on riigiettevõtetele ja kui palju on neid eraettevõtetele? Ja kas riigiettevõtetele antud maa-alad on täpselt samamoodi maksustatud ja tasu võtmine on samamoodi, kui on eraettevõtetel? Aitäh,

Eestimaad oluliseks väärtuseks, Eesti maapõues olevaid ressursse oluliseks väärtuseks ja seda, kuidas meie maapõues olevaid ressursse kasutatakse, eeldame, et kasutatakse vastavalt sellele, mis nad väärt on, et Eestit ei anta peenraha eest ära, siis oleks rumalus nimetada seda koorimiseks, kui me küsime selle eest ka vastavat tasu. Nii et seetõttu ma ei ole teie küsimuse püstitusega nõus.Teiseks, kõik need lepingud võime täpselt vaadata üle, ma saan kirjalikult lisada hiljem, kuidas see jaguneb. Kõik need on riigimaadel ja kõiki maksjaid koheldakse võrdselt. Aitäh!

Nimelt, Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu ja Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liidu esindajad väljendavad selles kooskõlastusringis ühist seisukohta, et maapõueseaduse eelnõu järgne 50%-line iga-aastane maksimaalne maa kasutada andmise tasu

millal see kokkulepe sõlmiti, et aastane tõus on 10%? Kes kokkuleppe sõlmimisel osalesid? Ja miks seda kokkulepet ei täideta? Aitäh!

või astmeliselt. Meie ettepanek on jõuda sinna samm-sammult, et maa saaks ka õiglase hinna – riigimaa, mida kasutatakse mingiteks tegevusteks. Teine ettekujutus oleks minna aeglasemalt ja lõpus oleks tõus järsem. Küsimus on, kuidas sinna kaheksa aasta järel jõutakse. Aitäh! Evelin Poolamets, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Muudatusega kaasneb töökoormuse kasv, kui riik kinnisasjade kasutamiseks andjana hakkab vormistama kasutamislepingute muudatusi ja vaatab üleminekuperioodi vältel igal aastal kasutamise tasud üle. Kas on tehtud arvutused, mida see halduskoormuse kasv riigile rahaliselt maksma läheb? Aitäh, Täiendavat analüüsi mul selle kohta kohe esitada ei ole. Võin teile kirjalikult anda hinnangu, mis see ajaliselt ja töötundides tähendab. Täiendavat lisaraha me selleks küsinud ei ole. Arvo

riigile. Minu küsimus on, et kui palju on sellest eraettevõtjate käes ja kui palju neid kasutavad riigiettevõtted. See on minu lühike küsimus. Aitäh! See on riigimaa jah, mida enamuses kasutavad eraettevõtjad. Nii tuleks sellest aru saada. Aitäh!

Aitäh, hea küsija! Eelnõu tegemise käigus on hinnatud võimalikku kasutustasu tõusu ettevõtlusele. Ettevõtjatega on suheldud, eelnõu on vastavalt sellele ka muudetud ja tagasisidestatud. Mõjuanalüüs on siin ära kirjeldatud ja vastavalt sellele on siia pandud ka sisse näiteks põranda‑ ja laehinnad. Aitäh, lugupeetud minister! Rohkem küsimusi teile ei ole. Järgnevalt avan läbirääkimised ja palun esimesena siia Riigikogu kõnetooli Riigikogu liikme Arvo Alleri. Palun!

mis tulevikku vaadates on muidugi väga suur hinnatõus. Miks ei ole seda varasemalt tehtud ja miks ei ole parlamendi menetlus sellest õiglaselt üle käinud? Minister vastas, et

et valitsus saaks oma poliitikat ellu viia ning et elluviimine oleks vältimatu. Aga minu mäletamist mööda pole valimistel keegi saanud mandaati maksude tõstmiseks. Sellise pildi taha ennast peita, et teeme rahanduse korda, ei ole ka õige. Nüüd

vaja. Ma siiralt kahtlen, kas need maade kasutustasude tõstmised lähevad üldise eesmärgi täitmiseks ehk niinimetatud kliimaeesmärkide täitmiseks. Ja muidugi see, et 1.

maa korralist hindamist, kuna maa kasutamistasud on seotud maa maksustamishinnaga ja sealt olid need [tõusud] tulemas.

Sellest tulenevalt me ei saa seda eelnõu toetada. Aitäh! Aitäh, hea kolleeg! Järgnevalt palun siia Riigikogu kõnetooli Rene Koka. Palun!

Kahjuks on saadikuid maru vähe siin saalis. Loodetavasti oma tubades kuulavad ja vaatavad. Nojaa, selle eelnõu üldise menetluspraktika kohta peab jälle kahjuks tunnistama seda, et

riigimaa kasutada andmise tasude määra tõstmine tegelikult sektorile toob, kui palju ta paneb ettevõtjad löögi alla ning kui paljud võivad sattuda raskesse olukorda ja üldse oma tegevuse lõpetada pärast seda.

Kui ettevõtjad ise on selle analüüsi enda jaoks ära teinud ja ütlevad ka, et tegelikult peaks minema analoogselt põllumaa ja metsamaa maksustamisele

ära. Sellest tulenevalt me ei saa seda eelnõu toetada. Me tegelikult teame ju ka seda, et kõiksugused keskkonnatasud on tõusmas sadu ja sadu protsente.

lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Hea minister! Head

katastriüksusel 188 034 euro võrra ja Tallinnas Nõmme linnaosas asuval katastriüksusel 99 000 euro võrra. euro võrra. Näeme järjekordselt seadust, mis tegeleb nii-öelda tulekahju kustutamisega. Meil on vastu võetud seadus, mis hakkab kehtima 1. jaanuaril 2024, ja me oleme olukorras, et kui me praegu [arutlusel olevat] seadust usaldushääletusel vastu ei võta, siis maksustatakse meie ettevõtjad surnuks. Selles keskkonnatasude seaduse eelnõus aga puuduvad igasugused mõjuhinnangud tasude tõstmise kohta. Me isegi ei tea seda, kui kalliks kui kalliks läheb riigile nende tasude arvutamine ja halduskulud. See on eriti oluline praegusel hetkel, kui kui me teame, millises olukorras on meie tööstus, millises olukorras on meie majandus. Me oleme majanduslangusega viimasel kohal, me oleme väga kehvas seisus. Aga selle asemel, et majandust turgutada, me keerame vinti peale. Statistikaameti septembri alguse info kohaselt tööstustoodangu maht on languses, eksport on vähenemas. Sellel aastal on töötukassa saanud üle 60 koondamisteate, kadunud on 2000 töökohta. Lõviosa koondatud töökohtadest on töötlevas tööstuses. Ei saa asuda seisukohale, et keskkonnakaitsest lähtuv eesmärk oleks juba iseenesest sedavõrd et teised põhiseaduslikud õigused peaks selle ees alati taganema. Keskkonnatasude tõstmisel tuleb ühele kaalukausile panna riigi fiskaalhuvid ja keskkonnakaitse eesmärk ning teisele ettevõtete põhiseaduslikud õigused. Kahetsusväärselt ei ole eelnõu seletuskirja kohaselt sellist kaalumist tehtud.

Kavandatavatel regulatsioonidel on väga selge ja oluline mõju uutele ettevõtetele ja investeeringutele. Kaevandamiseks kasutada antud riigimaa kasutamise tasu puhul oleks kõige otstarbekam ja õiglasem kasutada

maa maksustamisperioodi maamaksu summa on vähemalt 10% suurem eelmise maksustamisperioodi maksusummast, suureneb maksusumma 10%.

palun! … mõistlikes piirides ja ajas kompenseerida kulude kasvu mõju maksu maksjale. Lisaks kõigele on usaldushääletusele minev regulatsioon oluliselt erinev varasemast kokkuleppest. Ka on see esitatud moel, millega rikutakse ministeeriumi asjaajamise korda, kaasamise head tava ja haldusmenetluse seadust.Kavandatud muudatusel võib olla teatud positiivne mõju majandusele, kuna sellega rakendatakse uutest maamaksuhindadest tulenevat riigimaa kaevandamiseks kasutada andmise tasude järsku tõusu nii, et nähakse ette kaheksa-aastane üleminekuperiood. Samas olulist majandusmõju siiski ei nähta. Kavandatud muudatusel puudub oluline mõju, öeldakse järgmises lauses. Kuigi muudatustega kaasneb töökoormus, kui riik kinnisasjade kasutamiseks andjana hakkab vormistama kasutamislepingute muudatusi ja vaatab üleminekuperioodi vältel igal aastal kasutamise tasud üle.Eesti vajab otsuseid, mis pööraksid ekspordi ja majanduse kasvurajale. Senised eelised, nagu odav toore, odav tööjõud ning asukoht Vene ja lääne vahel eksporti enam ei toeta. Eesti vajab arutelu selle üle, millised on meie tulevased konkurentsieelised ja kuidas viia ellu poliitikat, mis aitaks tööstusel neid eeliseid kasutada. Ettevõtjad peavad teadma, millised on mängureeglid ja millist ettevõtlust on mõistlik Eestis edaspidi arendada. Kuigi majanduslangus saab varem või hiljem läbi, võib taastumine osutuda raskemaks, kui me arvasime, kui me oma konkurentsivõimet ei tugevda. Aitäh! Aitäh! Järgnevalt palun Riigikogu kõnetooli Andres Metsoja. Palun! Suur tänu, austatud spiiker! Austatud minister! Head saadikud! Tõepoolest, see eelnõu [tekitas] väga elava arutelu ka keskkonnakomisjonis. Kahjuks seda ettekannet täna meil siin ei ole, aga tegelikult peaks, sest kõik kaasatud osapooled, olgu siis Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit, Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liit või Eesti Turbaliit, kõik sektori esindajad ütlesid ühest suust, et riik peaks jääma algse kokkuleppe juurde ehk kaevandustasud peaksid tõusma 10% aastas kaheksa aasta jooksul.

ei ole sektorile tegelikult vastuvõetav ega ka jõukohane. Kõik mõjud on jäänud hindamata ja tegelikult ka pikem perspektiiv täiendavate varude kasutusele võtmise kontekstis valmib alles mõne aasta

Ilmselgelt seal, kus maa on oma hinnatsoonilt kallim ehk linnade piirkonnad, ei ole vast ka kaevandajatel nii suurt huvi kaevandada, vaid ikkagi otsitakse kaugemaid piirkondi ehk surve tagamaale läheb alati alati selliste otsustega suuremaks. Ja ega neid kompensatsioonimeetmeid üleliia palju tegelikult olemas ei ole. Teiseks peab riik alati ju lähtuma läheduse printsiibist ehk säästlikkusest. Suurte

ilmselgelt vajab teatud logistikakaugust, et hind kujuneks mõistlikuks. Ja kolmandaks mainiti ära ära ringlusse võtmine. Meie põlevkivitööstuse üks oluline osa on see, et maa peale tuuakse aherainekillustik,

et riik peaks lausa sundima ettevõtteid teatud kohtades, kus on võimalik, seda maa peale toodud aherainekillustikku ehitusmaterjalina kasutama. Aga jällegi on seal lahendamata veokauguse probleem, et kuidas ja mil viisil see ehitusmaterjal jõuab Ida-Virumaalt tegelikult sinna, kus seda

mis ilmselgelt eeldaks sekkumist, et see materjal oleks konkurentsivõimeline. Ja turbaliidu poole pealt … Ma palun lisaaega kolm minutit. Kolm minutit lisaaega, palun! Turbaliit muidugi vaatas seda isegi komplekssemalt, sest nende sektor on praegu panganduse silmis seoses rohepöördega maalitud punaseks ja seal kapitali kaasamine on vägagi keerukas. Nad ise viivad läbi uuringuid, et tõestada ära, et tegelikult see mõttemaailm kogu turba kontekstis, et seda aetakse ahju ja selle tõttu tekib atmosfääri CO2,

olgu see metsataim või mingi muu, läheb ju tegelikult pinnasesse tagasi ja see salvestatakse pinnases. Aga see teadusahel on seal võib-olla natuke lünklik, eriti Euroopa vaates. Siin nad teevad ise suurepärast tööd

ebamõistlikult palju pihta. See [tekitab] jällegi selle sektori konkurentsivõimesse olulise lünga.Nii et paljude, kui mitte öelda, et pea kõigi nende seisukohtadega, mida ettevõtjad välja tõid, ei jää mul muud üle kui nõustuda ja öelda, et tegelikult on valitsus teinud halba tööd selles mõttes, et oleks pidanud ilmselt veelgi enam sektori esindajatega läbi rääkima. Aga vastus

siis paraku jääb see, mis on, ehk tuleb kõige hullem, sest tegelikult mingit leevendust ei tehta, kuna see 10%‑line kokkulepe on

Kõikides nendes põhjendustes selle ümber, miks on vaja seda tõusu, kõlab ikkagi see, et kaevandused kiiremini ammendataks, et rekultiveerimine tuleks peale, et kaevandused ei jääks asjatult seisma. Noh, eks seal on oma tõetera sees, aga sageli kaevandused ammenduvad täpselt nii, nagu turul on nõudlust ja selle järgi see elu käib. Kui nüüd ehitusmaterjalide hind oluliselt kallineb, siis ka sellel on kaasnev mõju mitte ainult tulupoolele riigieelarves, vaid ka kulupoolele. Sellepärast Isamaa fraktsioon ei saa seda eelnõu kahjuks kuidagi toetada. Aitäh! Aitäh! Järgnevalt palun Riigikogu kõnetooli Siim Pohlaku. Palun!

Aitäh, lugupeetud juhataja! Head vähesed rahva teenrid saalis! Usaldushääletusele panek annab õiguse rääkida selle eelnõu juures ka sellest, miks valitsust ei peaks usaldushääletusel toetama. See eelnõu puudutab maavarasid ja maavarad on otseselt seotud Rail Balticuga. Rail Baltic omakorda on üks põhjustest, miks ei peaks tänast valitsust usaldama. Esiteks, Rail Baltic käib Eestile rahaliselt täiesti üle jõu. Täna räägitakse, et meie riigieelarve on miinuses, aga millegipärast vaikitakse maha asjaolu, Rail Baltic on läinud mitte miljoneid, vaid miljardeid kallimaks meie naabrite juures Lätis ja kindlasti juhtub see ka Eestis. Aga nendest numbritest ei soovi mitte keegi rääkida. Endiselt oleks täiesti võimalik ehitada Rail Baltic valmis üle Tartu ja Valga. Räägitakse ju tegelikult Tartu ja Valga kaudu Riia rongi käimapanekust viimasel ajal üha rohkem. rohkem. See võimalus on endiselt täiesti olemas ja me kindlasti kannaksime väiksemaid kahjusid kui selle projektiga praegu edasi minnes ja hilisemas faasis mõistes, et see käib meile ikkagi üle jõu. Lisaks on Rail Balticu ehitamine, nagu ma ütlesin, otseselt seotud maavaradega, mis tähendab, et Eestis eelkõige trassi lähimas ümbruses avatakse kümneid ja kümneid uusi karjääre, mis halvendab meie inimeste elukvaliteeti, ammendab meie maavarasid. On selge, et me korraga ei suuda ehitada Tallinna–Tartu maanteed edasi neljarealiseks, Tallinna–Pärnu maanteed neljarealiseks ja samal ajal ka Rail Balticu trassi. See on tervele mõistusele selge, et see ei ole võimalik. Lisaks räägitakse probleemidest projekteerimisega, millest avalikkuses pole suuremat kuulda olnud. Rail Balticu trassi Eestis projekteerib ettevõte, mis on pärit ühelt oluliselt teistsuguse kliima ja loodusega maalt kui Eesti. Sellest tulenevalt on minu andmetel tehtud projektis mitmeid väga märkimisväärseid möödalaske. Arvestamata on jäetud soode ja rabadega, millest trass läbi läheb, seepärast et projekteerijad ei ole selliste pinnavormidega varem kokku puutunud. Lisaks Lisaks ei ole arvestatud sellega, et Eestis nõuab suurehitiste projekteerimine oluliselt täpsemat joonist. Skeeme on tehtud üldisemalt nagu lõunapoolsetes riikides, kus ehitajatel on vabam voli otsustada, kuidas mingi küsimus lahendatakse. Kui see info paika peab, et tegelikult on selliste elementaarsete asjadega projekteerimisel mööda pandud, siis ma olen veendunud, et Rail Balticu projekt jääb meile lõpuks kurvaks õppetunniks, mille monumentideks on kinni naelutatud akendega jaamahooned, mida nüüd ehitama hakatakse, ja viaduktid, mis viivad eikuhugi. Ma loodan, et EKRE arupärimine Rail Balticu teemal jõuab ka õige pea siia suurde saali, et Riigikogu juhatus ei pane seda kalevi alla, seepärast et on palju uut ja olulist infot, millest on vaja rääkida, mille kohta on vaja küsida. Mina küll ütlen selle usaldushääletuse kontekstis, et valitsust, kes ei suuda arvestada reaalset olukorda Eesti maavaradega, ei suuda arvestada finantsloogikaga Rail Balticu ehitamisel ja ammugi mitte rahva arvamusega, ei saa usaldada. Palun hääletame selle eelnõu usaldushääletusel valitsuse usaldamise vastu. Aitäh! Aitäh! Järgnevalt palun Riigikogu kõnetooli Tanel Kiige. Palun!

Riigikogu esimees! Austatud Riigikogu liikmed! Hea minister! Tegelikult on päris kurb, mis siin saalis toimub. Praegune koalitsioon on tulnud järjest 13 erineva usalduseelnõuga, mille kõigi ühine nimetaja on selge: tuleb tõsta kõikvõimalikke makse, tasusid, selleks et saaks 2024. aasta eelarve vastu võetud. Ja mis selles eelarves on? Selles eelarves, nagu me teame, on siseturvalisuse palkade külmutamine ja õpetajatele naeruväärne paar-kolm protsenti palgatõusu. Selles eelarves on peretoetuste kärpimine, mis juba kevadel koalitsiooni häältega samuti usaldushääletusega läbi suruti. Selles eelarves on käibemaksu tõus 22

on? Eesmärk on muuta Eestimaa inimesed, Eestimaa ettevõtjad vaesemaks, kui nad täna on, olukorras, kus majandus on kahanenud juba peaaegu kaks aastat järjest. Olukorras, kus Eesti rahvaarv on langemas, kus Eesti sündide arv on sajandi madalaim. Koalitsioonipoliitika tundub olevat [selline, et] olemasolevaid negatiivseid protsesse veelgi võimendada,

Jah, ma tean, et tänane eelnõu justkui muudab olukorra kehtiva olukorraga võrreldes paremaks. Ehk me mitte ei tõsta, ma ei tea, 200% kaevandamistasusid, vaid tõstame kõigest 50% aastas. Tegelikult kokkulepe ettevõtjatega, sektoriga varem oli, et tõusunurk võiks olla 10%. Vastava ettepaneku esitas ka Riigikogu Keskerakonna fraktsioon. Lugesin, mida arvab sellest valitsus: jätta arvestamata. Kas seal oli mingi põhjendus, kas seal oli mingi selgitus, kas seal oli mingisugune analüüs selle taga? Ei olnud. Kõik ettepanekud, mida opositsioon teeb sõltumata erakonnast, jäetakse arvestamata, ja kõik, mis tuleb valitsuskoalitsioonilt, valitsuselt, on nagu puhas kuld.

Kõikvõimalikud küsitlused, Emorid, Norstatid, turu-uuringud näitavad üheselt, et ka koalitsioonierakondade toetus on kivina kukkunud. Eesotsas Reformierakonnal just nimelt seetõttu. See poliitika, mida tehakse, need otsused, mida tehakse, muudavad Eesti inimesed vaesemaks, Eesti ettevõtjad vaesemaks, süvendavad majanduslangust, süvendavad rahvastikukriisi ega paku ühtegi lahendust.

Aga Eesti inimesed peavad kuidagimoodi need jõulud ka üle elama, uue aasta üle elama, selle valitsuse üle elama. Ja siin mingit tuge või leevendust ei pakuta. Küsite, kuidas Keskerakonna fraktsioon selle eelnõu hääletusel toimib, või järgnevatel. Loomulikult meie umbusaldame praegust valitsust, me umbusaldame peaminister Kaja Kallast, umbusaldame maksutõuse, erinevaid tasude tõuse, riigilõivude tõuse, kõiki neid. Võiks öelda, et väga vales suunas liikuvaid ettepanekuid, mida koalitsioon on siia toonud.

See on uskumatu! Sellesama erakonna juhtimisel, kellele meeldib öelda, et tema on ettevõtlussõbralik, majandussõbralik, madalate maksude erakond. Ma ei tea, mis teil seal valitsuses toimub. Tundub, et rollid on täielikult pöördunud. Ja see on tõsi, et ka rahvas ei saa sellest aru. Rahvas ei toeta seda. Rahvas mäletab enne valimisi lubatud madalaid makse, kõrgemaid pensione, peretoetusi. Rahvas tahab teist poliitikat, rahvas väärib teist poliitikat. Keskerakonna fraktsioon umbusaldab valitsust ja kutsub parlamenti üles sama tegema. Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole. Kas härra minister soovib sõna? Jah, palun, härra minister! Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Austatud Riigikogu liikmed! Mõned detailitäpsustused. Ma siiski julgen meenutada, et tegemist on leevenduseelnõuga. Kui me seda eelnõu vastu ei võta, siis tõusevad tasumäärad hüppeliselt, seda esiteks. Teiseks, vahepeal uurisime Maa-ametist Evelin Poolametsa küsimuse peale, kas on lisanduvaid halduskulusid. Maa-amet kinnitas, et nad saavad olemasolevate jõududega hakkama, nii et seegi on oluline teadmine, et saaksite selle eelnõu poolt hääletada. Ja kolmandaks, Tanel Kiik sidus sellesama maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõuga ka sündimuse. See jäägu siduja südametunnistusele. Aitäh!

Aga enne, kui me asume lõpphääletuse ettevalmistamise juurde, Helle-Moonika Helme, palun! Aitäh! Härra minister siin küll ütles, et see on leevenduseelnõu, aga meie väga selgelt näeme, et see on hinnatõusueelnõu.

Head kolleegid! Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni palutud vaheaeg on lõppenud. Asume hääletuse juurde.Head kolleegid, panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Poolt on 51 Riigikogu liiget, vastu 31, erapooletuid ei ole. Eelnõu 296 on seadusena vastu võetud. Järgnevalt meie tänane teine päevakorrapunkt, mis on Vabariigi Valitsuse algatatud liiklusseaduse ja autoveoseaduse muutmise seaduse eelnõu 302. Head kolleegid! Nii nagu eelnev [eelnõu], on ka see eelnõu usaldusküsimusega seotud. See on selle eelnõu teine lugemine. Palun ettekandjana siia Riigikogu kõnetooli kliimaminister Kristen Michali. Palun!

Vabandust, härra minister! Head kolleegid, palun saalis vaiksemalt, et me saaksime kuulata härra ministri ettekannet! Palun, härra minister! Aitäh! Ehkki teisel lugemisel ei pea liigselt meenutama esimesel lugemisel ehk eelnõu tutvustamisel öeldut, ma siiski veidi meenutan et ka küsijatel oleks lihtsam eelnõu kohta küsida. See puudutab veoautode teekasutustasu. Samuti viiakse liiklusseadus vastavusse direktiivi sätetega bussijuhtide vanust ja väljaõpet puudutavas osas, et leevendada kutseliste bussijuhtide puudust.

Siia hulka kuuluvad fossiilkütustel põhineva isikliku autoga sõidud, kaubavedu ning lennu- ja laevaliiklus. Maanteetransport moodustab umbkaudu 70% kasvuhoonegaaside heitest, samal ajal lennuliiklus ja laevaliiklus kumbkicirca10%. Ja mida see eelnõu teeb: veokite teekasutustasude määr hakkab sõltuma senisest enam sellest, kui keskkonnasäästlik sõiduk on. Muutuvad ka trahviühikud isikutele, kes lubavad teisi sõitma või juhivad ise veoautot teekasutustasu tasumata või kui teekasutustasu on tasutud väiksemas määras. Muutub ka bussijuhtide vanust kehtestav raamistik. Eelnõu kohaselt langetatakse bussijuhtide vanuse alammäära 21 aastani, eeldusel, et [juhil] on läbitud pikk ametikoolitus, mis on 280 tundi. See viib seaduse vastavusse direktiivi 2022/2561 nõuetega, leevendab kutseliste bussijuhtide puudust ja tagab bussiliinide toimepidevuse.

Ettepanekutega 1–8 ja 209 ei saa nõustuda, sest ettepanekud ei toeta eelnõu eesmärki vähendada Eestis sõitvate veoautode CO2heitkoguseid ega suurenda teekasutustasu laekumistcirca12 miljoni euro võrra aastas, seda alates 2024. aastast. Muu hulgas väheneksid ettepanekute kohaselt teekasutustasu laekumised just välisvedajatelt. Ettepanekuga 209 ei saa arvestada seetõttu, et eelnõu on seotud direktiiviga, mida ma enne juba mainisin ja mille ülevõtmise tähtaeg on 25. märtsil 2024. Sisult obstruktsioonilised muudatusettepanekud 9–208 näevad ette eelnõus sisalduvate trahvimäärade alandamist ühe euro kaupa. ei ole võimalik nõustuda, kuna need on samuti vastuolus eelnõu eesmärgiga vältida teekasutustasu maksmata jätmist. Senised madalad trahvimäärad ei ole taganud piisavat maksukuulekust. Trahvimäärad põhinevad karistusseadustiku sätetel ning need on välja töötatud kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

Majanduskomisjoni istungil kuulati ära kaasatud isikute pöördumistes tõstatatud probleemid. Vahetult eelnõuga seotud mured olid kaubandus-tööstuskoja, logistika ja ekspedeerimise assotsiatsiooni ning rahvusvaheliste autovedajate assotsiatsiooni esindajatel. Nende ettepanekute üle toimus pikem arutelu. Komisjon otsustas ühe komisjoni liikme ettepanekul kaaluda võimalust vähendada EURO VI ja vähem saastavate veoautode teekasutustasu päevamäära 5 euro võrra. Ettepaneku algataja võttis majanduskomisjoni istungi järgselt oma ettepaneku e-kirja teel tagasi. Ja siis võib-olla lihtsalt ülevaatena: vaatamata sellele, et teekasutustasu kogulaekumisest maksavad Eesti vedajad 68% ja välisvedajad 32%, siis ühe päeva piletit soetavad välisvedajad kokku 65% ulatuses ja Eesti vedajate päevapiletite osakaal moodustab umbes 35%. Teekasutustasude suurendamise mõju Eesti ettevõtetele [on selline]. Kui suurematel ettevõtetel oli teemaksude ja müügitulu suhe suurusjärgus 0,4–0,6%, väiksematel 0,8–1,6%, siis uute tasumääradega tõuseb see suhtarv suurematel ja uuema autopargiga ettevõtetel 0,1% võrra ehk vahemikku 0,5–0,7% müügitulust. Väiksematel kasvab see umbes 0,2% [võrra] ehk kokku tuleb 0,9–1,9% müügitulust. Nii et selline see eelnõu on ja see vahepeal toimus. Aitäh! Aitäh, lugupeetud minister! Teile on tõepoolest päris palju küsimusi. Kõigepealt Tanel Kiik, palun!

teha mõned muudatused selles eelnõus, ka tulenevalt huvirühmade tagasisidest? Äkki on võimalik selle eelnõuga edasi liikuda ilma usaldushääletuse läbiviimiseta, mida me siin parlamendisaalis [praegu] teeme? Kas te tegite enda poolt sellise positiivse katse, positiivse proovi debatti pidada, neid muudatusettepanekuid arutada ja mingisugust kompromissi leida või te olite veendunud algusest lõpuni, et valitsuse seisukoht on ainuõige seisukoht? Aitäh! Ma olen öelnud ka varem, et mina ei ole nii uhke, et arvan, et meie seisukoht kuidagi ainuke ja õige oleks. Kui laekuvad argumendid seda seisukohta näitavad kuidagi ekslikuna või on kellelgi parem idee, siis me kindlasti hea meelega kasutame seda. Seda esiteks. Teiseks, ma pean teid veidi jälle kurvastama: liiklusseaduse ja autoveoseaduse muutmise seaduse eelnõu tõepoolest ei tegele sündide vähesuse küsimusega, millega te tahtsite ka maapõueküsimuste juures tegeleda. See ei ole veel see eelnõu, võib-olla jõuame ühel hetkel ka selle eelnõuni. Mis puudutab neid parandusettepanekuid, siis oleme siiski ausad, need ettepanekud, 209 tükki, olid ikkagi eeskätt esitatud selleks, et

olnud tegelikult suunatud sellele, et pidada dialoogi. Veelgi enam, see eelnõu, nagu me ka esimesel lugemisel suutsime tuvastada avalikest allikatest, allikatest, leiab ettevõtluskeskkonna poole pealt positiivset tagasisidet. Ka see sektor ütleb, et puhtama autotranspordi poole liikumine on mõistlik. Ja kuna koormus lühemaajaliste piletite puhul on just välisvedajatel suurem, siis välisvedajatele on see surve ka edaspidi suurem, et tasuda Eestis teekasutustasu ja sõita puhta transpordiga. Nii et see on igati mõistlik eelnõu,

on nii kiire sellega. Miks ei ole üleminekuaega, et kohaneda selliste väga suurte maksutõusudega? Miks sellega nii kiire on? Aitäh! Aitäh! No ma ei saa nõustuda sellega, et mõju ei ole analüüsitud. Tegelikult on isegi üsna põhjalik ülevaade sellest, keda ja kui palju see mõjutab protsentuaalselt. [Eelnõu] esimesel lugemisel – see on tegelikult esimese lugemise

oodatud asjade käik, et arvestataks investeeringuid puhtamasse transporti. Väiksem keskkonnajalajälg on konkurentsieelis. Turult on isegi tulnud tagasisidet, mida siin eelnõus ei ole, et võib-olla seda madalamat ja saastavamat otsa peaks veel intensiivsemalt kokku tõmbama. Nii et

Aitäh! "Vä" ei ole üldse hea küsimise viis, seda esiteks. Teiseks, konteksti veidi COP28 ehk kliimakonverentsi kohta, kuhu ma veel ei ole jõudnud, aga püüan

Turg selles suunas liigub. Selle eelnõuga me pigem anname signaali, et selliseid investeeringuid on tark teha ja nendel välisvedajatel, kes kasutavad meie taristut, on mõistlik selle eest maksta ja mitte maksmata jätta. Aitäh!

sidumine vanusega korrektne. Aitäh küsimuse eest! Ma ei ole päris kindel, et ma tabasin kohe ära, millist vastuolu te mõtlete. Aga ma võin üldiselt kinnitada, et bussijuhtide vanuse alammäära langetatakse 21 aastani. Selle eeldus, veel kord, on [see, et on] läbitud pikk ametikoolitus, 280 tundi, et ei tekiks kuidagi ettekujutust, et sinna rooli asub keegi, kellel ei ole vastavaid oskusi. Aitäh Lauri Laats, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Mis puudutab bussijuhtide vanuse alandamist 21 aastani, siis see on õige mõte. Tegelikult on bussijuhtide puudus, seda me

määrasid direktiivis kehtestatud maksimummäärade piires, mille eesmärgiks on veoautode energiatõhususe parandamine ning negatiivse keskkonnamõju vähendamine, rakendades rohkem "saastaja maksab" printsiipi viisil, mis ei halvenda ebamõistlikult ettevõtja konkurentsivõimet ja elanike toimetulekut."

aga ma võin lihtsalt öelda, et teekasutustasu suurendamise mõju Eesti ettevõtetele – täpselt nii on kirja pandud – on ligikaudselt hinnatud. Kui suurematel ettevõtetel oli teemaksu ja müügitulu suhe suurusjärgus 0,4–0,6% ja väiksematel 0,8–1,6%, siis uute tasumääradega tõuseb see suhtarv suurematel ja uuema autopargiga ettevõtetel 0,1% [võrra] ehk vahemikku 0,5–0,7% müügitulust ja väiksematel kasvab see umbes 0,2% [võrra] ehk kokku tuleb 0,9–1,9% müügitulust. Ma usun, et see on kindlasti jõukohane. Kolleeg Jaak Valge, palun! Suur tänu, kolleeg, istungi juhataja! Lugupeetud minister! Mina olen ikkagi harjunud põhjalikult ja võrdleva analüüsi teel kõiki eelnõusid käsitlema. Siin seletuskirjas on märgitud, et eelnõuga muudetakse seadusega kehtestatud veoauto teekasutustasu määrasid direktiivis kehtestatud maksimummäärade piires, [viisil,] mis ei halvenda ebamõistlikult ettevõtjate konkurentsivõimet ja elanike toimetulekut. Ma saan aru, et direktiiv annab teatavad piirid ja eelnõuga kehtestatakse siis maksimummäär. Aga mis alusel saab öelda, et sellega ei halvendata ebamõistlikult ettevõtjate konkurentsivõimet? Ja küsime edasi: missugused määrad on kehtestatud Soomes ja Lätis? See on väga oluline, eks ole, selles mõttes, et me peame olema konkurentsivõimelised. Aitäh! Soome ja Läti määrad saan ma teile lasta kirjalikult saata.Teie küsimuse esimene osa oli täpselt [sama] nagu Lauri Laatsi küsimus. Kui te tõesti tahate, siis ma loen need numbrid uuesti ette, kui te ei taha, siis hoian aega kokku. Tahate, loen ette? Ikka loen. Selge, kohe loen ette. Analüüs ütleb, et teekasutustasu suurendamise mõju Eesti ettevõtetele on alljärgnev. Kui suurematel ettevõtetel oli teemaksude ja müügitulu suhe suurusjärgus 0,4–0,6% ja väiksematel 0,8–1,6%, siis uute tasumääradega tõuseb see suhtarv suurematel ja uuema autopargiga ettevõtetel ehk vahemikku 0,5–0,7% müügitulust. Väiksematel kasvab umbes 0,2% [võrra] ehk kokku tuleb 0,9–1,9% müügitulust. Leiame, et sellega saab hakkama küll. Aitäh!

palk ja veel kord palk on see, mis tegelikult tagaks sektorisse rohkem huvilisi ja juhte. Aga kui me anname Tartu-Riia rongi suguseid signaale, mille jätkusuutlikkusse tegelikult me ise ka ei usu, siis bussifirmad ei ole jätkusuutlikud sedasi äri ajama. Aitäh! täiesti eraldi teema. Aitäh! Saan vastata, et selle eelnõu raames teeme täpselt seda, mida te heaks kiidate, ehk bussijuhtide vanuse piirmäär alaneb. Kõik muu, mis puudutab Tartu ühendust maailmaga, on täiesti eraldi teema. Evelin Poolamets, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister!

Aitäh! Nagu teie kolleeg Lauri Laats kirjeldas, selle järgi on janunenud mõned omavalitsused juba pikemat aega, ma arvan, ja kirjutanud ka erinevate valitsuste ajal sellekohaseid kirju. Lisaks, seesama bussijuhtide vanuse alammäära alandamine ja eeldusena läbitud pikk ametikoolitus viib seaduse vastavusse direktiivi 2022/2561 nõuetega. Nii et sellest tulenevalt me selle muudatuse teeme. Aitäh!

Jõudsime üheskoos Vabariigi Valitsuse määruseni, mis kehtestab nendele samadele vedajatele välislähetuste päevarahade määrad. Seal on erisus, et

Aitäh, hea komisjoni esimees, ka nende muudatusettepanekute selgitamise eest! See on kindlasti komisjoni positsioonilt ka hilisemale protokolli lugejale väga abiks.

täiendatakse järgmises sõnastuses, heitgaasiklassi EURO 0, EURO I ja nii edasi loetelu, parlamendi ja nõukogu määrus ja siis taga on [kirjas]: lisas 0 sätestatud heitgaasiklassile. Kas ma olen mingi vale dokumendi saanud või? Ma ei leia kuskilt seda lisa 0. Oskate äkki selgitada? Mul ei ole kahjuks eelnõu ees. Ma võin hiljem vaadata, ja kui vaja, kirjalikult informeerida teid. Sõltub, mida te küsite. Mul

tegemist on ikkagi mitte niisama rooli lubamisega, vaid D-kategooria juhtimisõigusega 21-aastasele, kui ta on läbinud selle mainitud 280-tunnise juhtimiskoolituse. Kehtiva seaduse kohaselt on nii, et isikule võib anda D-kategooria mootorsõiduki juhtimise õiguse, kui ta on vähemalt 24-aastane, ning C-kategooria ja D1-alamkategooria mootorsõiduki juhtimise õiguse võib isikule anda, kui ta on 21-aastane. Üldisele korrale on kehtestatud ka erandid, mille eesmärk on võimaldada kutselise autojuhina töötamise eesmärgil juhtimisõiguse omandamist ka nooremal kui 21- või 24-aastasel.Noh, ma ütleksin, et pigem ei ole ikkagi tegemist kergel käel lubamisega, sest 280 tundi koolitust on väga põhjalik. Ja veel kord, pigem on probleem selles, et bussiettevõtjad ei leia endale enam piisavalt bussijuhte. Ma eeldan ka, et need inimesed, kes rooli lähevad, omavad piisavat väljaõpet ja liiklevad ohutult. Aga veel kord, nagu on kunagi öelnud kriminoloogiaprofessor

Tuletan teile meelde, et lennunduse heitkogused on kasvanud praeguseks peaaegu 200% alates 1990. aastast. See on ainus transpordisektor, kus heitkogused on suurenenud. Autovedudest ei ole siin nagu mingit juttu. Europarlamendi lehel võite välja arvutada, kui palju CO2teie lend väljutab, kui te sinna COP 28-le lähete. Nii et ärge minge, muidu ei ole teil mingit õigust autovedajate suunas pead väristada selle CO2-heite pärast.Aga ma küsin [järgmist]. Siin eelnõu seletuskirjas on

See eelnõu loomulikult aitab sellele valutamisele kaasa, sellepärast et väiksem keskkonnajalajälg selle eelnõu kohaselt on konkurentsieelis, eriti Eesti vedajatele.

Selles eelnõus on pakutud, et teekasutustasu maksmise reeglite rikkumise eest määratakse trahv tervelt 50 eurot. Eesti Autoettevõtete Liit on teinud ettepaneku tõsta ette nähtud teekasutustasu maksmise rikkumise puhul trahvimäärasid koguni kümme korda. Teie arvate, et see peaks olema 50 ja Eesti Autoettevõtete Liit arvab, et 500. Tunnistagem, et 50 eurot ongi üsna sümboolne trahv. Kui teie valitsus jätkab sama inflatsioonipoliitikat, siis paneb inflatsioon sellegi täiesti nahka.

keskkonnasõbralikuma transpordi eelistamise suunas, ja teisest küljest kurdate, et trahvid on madalad. Aga vastab tõele, et valdkond on teinud ettepaneku trahve rohkem tõsta. Ma lihtsalt toon mõned näited välja, et see väide kõlama ei jääks. Ma loodan, et need on kuskil seletuskirjas. Kui ei ole, siis need saab ka lisada.Näiteks

Ants Frosch, palun! Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud minister! Ma tulen tagasi selle vanuse küsimuse juurde, mida me enne üritasime lahata. Nimelt, kui parlamenti saab valida praegu veel 18-aastaselt – ma saan aru, et koalitsioonil on eesmärk ka see viia 16 aasta peale, nii nagu tehti kohalike omavalitsuste puhul 2015. aastal – ja kui me võtame juurde sellesama tsiviilseadustiku üldosa seaduse, mis annab täieliku teovõime alates 18. eluaastast, siis põhimõtteliselt saaks ka juhtimisõiguse, täieliku juhtimisõiguse, 18. eluaastast alates. Ma väidan, et sidumine vanusega tegelikult ju diskrimineerib 18.–21. aasta vanuse vahele jäävaid juhte. Põhimõtteliselt on ju

see on pigem teie väide. Ma kahtlustan, et teil ei ole sellele väitele isegi fraktsiooni sees toetust, sest näiteks kolleeg Varro Vooglaid leiab, et isegi 21 aastani vanusemäära alandamine on kaheldav tegevus peale selle 280-tunnise koolituse läbimist. Nii et alustage seda debatti oma fraktsiooni sees. Jah,

Põllumajandussõidukit eraldi seaduses praegu välja ei ole toodud. Mitte otstarbepõhiselt, vaid mahu-, võimsuse- ja heitklassipõhiselt on need sõidukid siin [toodud]. Aitäh!

Aga minu küsimuse tuum oli ikkagi see, et kas see ei ole küsimus, mida peaks põhimõtteliselt seletuskirjas lahti kirjutama, milline on selle asja mõju.Aga mõjuga seonduvalt ma küsiksin siis ka teise küsimuse. Ma lappasin seda seletuskirja ja praegu ei õnnestunud leida,

Aitäh! Ma tegelikult seda rahalist mõju juba kirjeldasin. Kirjeldan siis veel kord. Teekasutustasu suurendamise mõju Eesti ettevõtetele on alljärgnev. suurematel ettevõtetel oli teemaksude ja müügitulu suhe suurusjärgus 0,4–0,6% ja väiksematel 0,8–1,6%, siis uute tasumääradega tõuseb see suhtarv suurematel ja uuema autopargiga ettevõtetel 0,1%

neli telge ning heiteta veoauto ja selle haagise täismasside summa on üle 12 000 kilogrammi, on teekasutustasu määrad järgmised.

sõna otseses mõttes kõrvadeni olema nende asjade sees ja uurima telgesid ka, kui vaja. Te lähete detailidesse, te manageerite meie elu ju detailideni. Aga mina tahaksin üldisemat pilti, ehk te oskate selles osas aidata. Jaak Valge

kellele seetõttu langeb suurem koormus Eesti teetaristu kasutamise eest. Ja samal ajal suunates seda madalama heite suunas me motiveerime tegelikult

kas säästlikuma sõidukiga või maksab rohkem. Selles suunas me liigume ja ma arvan, et see on eeskätt Eesti ettevõtjate, Eesti vedajate huvides, mitte kellegi teise huvides. Seetõttu ma arvan, et te vaatate seda veidi viltuse pilguga. Henn Põlluaas, palun! Aitäh, austatud eesistuja! Austatud minister! Te just oma vastuses puudutasite välistranspordifirmasid. Mismoodi on tagatud see, et me siiski saame nendelt need maksud kätte? Piiril meil ju mingisugust kontrolli ei ole, maanteedel on see ka praktiliselt olematu või pisteline. Kuidas on tagatud see, et me tõepoolest nendelt välisvedajatelt saame deklareeritud maksud kätte?

kui [raha] on ära makstud. Mismoodi on see sätestatud ja reguleeritud meil? Aitäh! Teoreetiliselt on võimalik isegi, jah, teie viidatud suunas [liikuda], et muuta see oluliselt automaatsemaks, eriti digitaalses riigis. On võimalik isegi näiteks kaameraga tuvastada, kas see tasu on tasutud, kui keegi sõidab.

Aga et see 50 või 15 aasta pärast võiks olla oluliselt digitaalsem ja kuidagi automaatselt kontrollitav – ma ei ole kuidagi selle vastu. Eks vaatame, kui me sinnani

maksu maksavad. Te räägite mingisugusest tulevikust ja digilahendustest, aga maks kehtib täna, te tõstate seda oluliselt

Nii, teekasutustasu suurendamise mõju Eesti ettevõtetele. Kui suurematel ettevõtetel oli teemaksude ja müügitulu suhe suurusjärgus 0,4–0,6% ja väiksematel 0,8–1,6%,

kokku tuleb 0,9–1,9% müügitulust. Ehk 0,1–0,2% ettevõtete müügitulust on see mõju. Aitäh, Aitäh, härra minister! Rohkem teile küsimusi ei ole. Henn Põlluaas, küsimus istungi läbiviimise reeglite kohta. Aitäh, austatud eesistuja! See oli vist vähemalt kolmas või neljas küsimus, kus küsiti konkreetse tulu ja mõju kohta eelarvele ja minister lihtsalt tuimalt kordas, et see on 0,1–0,2%,

Esimene osa on see, et soovitakse vähendada autojuhtide ja bussijuhtide vanuse määra, mis iseenesest on ka

Kui me tõstame makse kogu aeg ja teeme oma majandusele suure karuteene, viime selle põhja, siis kaovad viimasedki tööjõulised

kellel on vähemalt B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus ja kes on läbinud autoveoseadusega kehtestatud ametikoolituse 280‑tunnise kursuse või kes juba omab autojuhi pädevust mõnes juhtimisõiguse kategoorias ja on täiendava kategooria pädevuse omandamisel läbinud ametikoolituse 70‑tunnise kursuse: 1) C-kategooria mootorsõiduki ja CE-kategooria autorongi juhtimisõiguse;

Ja nad kirjutavadki siin, et just nimelt EURO VI kategooria veokitele, mis on praegu kõige puhtamad, vähim saastavad mootorsõidukid üldse, mis on Eestis saadaval

teil ei ole mõtet enam tulla, elage parem vabaabielu. Samamoodi mõtlen ma, et meie valitsus võiks lõpuks aru saada, et elage seda vabaabielu edasi, ärge tulge kogu aeg meie, Riigikogu ette küsima jälle, kas te ikka meid usaldate. Ei saa usaldust küsida mitu korda päevas. Me juba täna usaldasime – või kes usaldas, kes ei usaldanud. Katsuks lahendada neid probleeme, mis meil riigis on, ikkagi läbi arutades ja tehes vajalikke otsuseid. Isamaa

Meie ette on juba toodud ja on veel tulemas eelnõud, mis on seotud usaldushääletusega. Ka see eelnõu on seotud usaldushääletusega.

See on järgnev: "Eelnõuga muudetakse seadusega kehtestatud veoauto teekasutustasu määrasid direktiivis kehtestatud maksimummäärade piires, mille eesmärgiks on veoautode energiatõhususe parandamine ning negatiivse keskkonnamõju vähendamine, rakendades rohkem rohkem "saastaja maksab" printsiipi viisil, mis ei halvenda ebamõistlikult ettevõtjate konkurentsivõimet ja elanike toimetulekut." Mida see siis tähendab? Iseenesest on ju ilus tekst. Kas on alust arvata, et see seaduseelnõu ei halvenda ebamõistlikult ettevõtjate konkurentsivõimet ja elanike toimetulekut? Ei ole! See eelnõu kindlasti halvendab nii ettevõtjate kui ka elanike toimetulekut. Ja miks ma seda väidan? Kui ma vaatan nendele numbritele peale, siis tegelikult ettevõtjaid, kes tegutsevad transpordivaldkonnas, soovitakse maksustada lisaks olemasolevate maksudele 10–54% enam ehk 10–54% on nende maksutõus. Nüüd, kui me vaatame, millised olid valikud ministeeriumis ja valitsuses, siis analüüsiti kolme võimalust.

Kas seda saab seostada rohepöördega, nii nagu ka siin eelnõus on välja toodud, et sõidukid peavad olema vähem saastavad? Kindlasti mitte! See on eelnõu, mis täidab riigikassat, ja sellisel viisil see peaks ka kirjutatud olema. Eelarvesse vajatakse augu lappimiseks raha ja see raha tuleb ettevõtjatelt.

kuidas teiste turgudega on, näiteks Saksamaa ja Lõuna-Euroopa. Sealt tuli vastus, et teate, meile tuleb sealt hästi palju hinnapäringuid.

siis kahjuks see nii ei ole. See eelnõu tegelikult tapab seda. Transport on väga oluline, kui me räägime logistikast ja kaupade veost. Me saame siin toota konkurentsivõimelist kaupa, aga kui me ei saa seda transportida, siis ei ole sellest väga suurt kasu.Nii et Nii et mul on kahju, et just selliste eelnõudega pärsitakse meie majanduse arengut ja nende ettevõtete arengut, kellel on päris suur perspektiiv. See oli ainult üks näide, mille ma tõin.

Me praegu räägime ühest eelnõust, aga kokkuvõttes on meil 13 eelnõu, mis on usaldushääletusega seotud, ja enamus nendest räägib ikkagi maksutõusudest.

Keskerakonna fraktsioon seda eelnõu toetada ja loomulikult me ei usalda ka peaministrit. Siinkohal ma kasutan võimalust ja kutsun Eestimaa inimesi appi: minge palun kodulehele rahvaalgatus.ee ja hääletage peaminister maha! Aitäh!

Küsisin siin enne küsimuste voorus, kas selle eelnõu kohta on tehtud ka mõjuanalüüs, kuidas transporditeenust pakkuvatele ettevõtetele, transpordiga tegelevatele ettevõtetele need maksutõusud mõjuvad. Minister rääkis ainult mingitest kliimamõjudest. Aga ma küsisin ettevõtluse kohta, sest see valitsus on jäänud silma eelkõige sellega, et maksustab inimesed üle, halvendab väga oluliselt nende hakkamasaamist, hävitab väga tõhusalt meie ettevõtluse igat valdkonda sellega, et muudkui maksustab ja maksustab. Hävitab Eesti majandust ja hävitab kogu Eesti riiki.

tuleb automaks. Kõik need avaldavad oma mõju. See on üks järjekordne maksutõus. Ega muud käekirja ei olegi, ainult maksutõusud. Siin seletuskirja tekstis on toodud, et eelnõu eesmärk on vähendada Eestis sõitvate autode CO2heitkoguseid. Ja jälle maksutõusudega! Kõigile tavalistele inimestele ja ettevõtjatele pannakse mingid kohustused peale, samal ajal kui valitsusrahvas peab vajalikuks käia Dubais COP28 suurel konverentsil.

Ja tagatipuks see, et nüüd on nii kiire. Jälle tuttav käekiri, üleminekuaega ei anta. Täna on 4. detsember. 1. jaanuar 2024 hakkab kehtima see [seadus]. See ongi uus poliitkultuur, mida meile siia suure hurraaga tooma tuldi. Ei ole üleminekuaega, ei ole korralikku eelnõu menetlust, mõjuanalüüsi, mitte midagi. Aetakse igasuguseid valejutte,à laleevenduseelnõu ja ma ei tea mis iganes kliimaeesmärgid. No lihtsalt valetatakse nii, et silm ka ei pilgu. Muidugi ma ei saa üldse aru, kuhu sellega nii kiire on.

kiire. Sellepärast on nüüd vaja seda kohe usaldusküsimusega hakata siduma, sest teistmoodi ei oskagi see koalitsioon ju ühtegi eelnõu menetleda. Nad ei oskagi! Nagu näha, nad ei oska [teistmoodi] ega ole harjunud siin saalis tööd tegema.

niimoodi neid asju ei tehta. Niimoodi ei tehta! Meil on olemas Riigikogu kodu- ja töökord, millest peaks lähtuma ja mis tänaseks, paistab, on prügikasti visatud. Üleüldse, see on valesid sisaldav tekst siin. Aitäh! Aitäh! Pean oluliseks [teha] väikse repliigi, et märkus selle kohta, et koalitsioonisaadikuid saalis ei ole, ei vasta tõele. Selle märkuse tegemise hetkel oli suhe 1 : 2, nii et see märkus

Meil on usaldushääletusega seotud eelnõu, mis peab justkui hakkama kliima ja CO2-ga võitlema. Kui me tõesti peame CO2ääretult kahjulikuks, vaatamata sellele, et kaugel Dubais oli naftašeikide juures tore kliimakonverents, vaatamata sellele, et sinna sõitmine eralennukitega on väga kahjulik kahjulik keskkonnale, ja arvestades, et kogu transpordi[sektor] annab umbes veerandi inimkonna kasvuhoonegaaside emissioonist, olles niiviisi kõige saastavam sektor, siis on mõtleva inimese jaoks olukord üpriski skisofreeniline.Kõik valitsused räägivad vajadusest vähendada CO2emissiooni, samas võetakse pidevalt ette kampaaniaid kruiisi- ja konverentsituristide ligi meelitamiseks. Riiklikult antakse eksporditoetust. Virumaa piim sõidab iga päev Leetu piimakombinaati ja samas veetakse Poolast siia jogurtit. Loomulikult ei erine piimatooted mitte millegi poolest oluliselt ja samuti ei erine ka tootmistingimused ja kulud, kuid ikkagi on võimalik kuskilt leida pisike hinnaerinevus ja niimoodi lasta mõtlematult vastu taevast meretäis autokütust.Ehk lühidalt kokku võttes, praeguse aja ühiskonna suur transpordivajadus ei tulene loomulikest põhjustest, vaid suuremalt osalt valedest valedest poliitilistest otsustest, mida tehakse üldiselt lähtuvalt poliitikutele raha andjate soovidest. Siinkohal ei saa jätta mainimata ka Kaja Kallase otsust keelata riigiettevõttel Operail Vene-suunalised veod. Samas kasvatas see otsus tema abikaasa osalusega Stark Logisticsi tulusid. Need tulud olid niivõrd ahvatlevad, et ka meie peaminister pidi tal tekkis vajadus laenata oma abikaasale sadu tuhandeid eurosid. Küsisin ministrilt seadusemuudatuse kohta, mis puudutas heiteta veoautosid. Kujutage ette, heiteta veoautod! Ma ei tea, võib-olla keegi on näinud heiteta veoautot,

Vaatame, milline siis elektriauto peaks olema. Siiani ei ole ühtegi sellist veel olnud, aga näete, juba teeme seadusi. Teeme mõned lihtsad arvutused, kuidas meil see elektriauto siis sünnib või on see elektriauto ikkagi ulmevaldkond. Näiteks tavalise pikamaareka paagid mahutavad 1800 liitrit diislikütust. Lihtne arvutus näitab, et selle energeetiline väärtus on umbes 17 megavatt-tundi, diiselmootori kasutegur on umbes 40%, seega kasulikku energiat saame

elektrireka hakkab vähemalt 58 tonni kaaluma. Samas on veoauto lubatud täismass 25 tonni.

energiatihedusest. Ehk siis jätkame ulmevaldkonnas. Ma ei toeta ulmet ja ma ei toeta selle seaduse vastuvõtmist. Aitäh! Aitäh! Siim Pohlak, palun!

Aitäh, lugupeetud juhataja! Head rahva teenrid! Taas kord räägime usaldusküsimusega seotud eelnõust ehk siis sellest, miks tänast valitsust ei peaks usaldama.Maksutõusud, nagu ka see eelnõu ei üllata Reformierakonna puhul enam kedagi. Lähiaastatel on ligemale 20 maksutõusu ja uut maksu. Vägisi jääb mulje, et Eesti inimesed on Reformierakonna jaoks lihtsalt üks statistiline ühik, kellelt eelarve täitmiseks raha välja pigistada. Selle asemel, et keskenduda Eesti ettevõtlusele ja regiooni parimate tingimuste loomisele ja selle kaudu ka majandusele uue hoo andmisele, eelistatakse maksutõuse, nagu on ka see teekasutustasude tõus. Mitte ükski riik ei ole suutnud ennast veel rikkaks maksustada ja ma olen täiesti kindel, et seda ei suuda ka Reformierakond.Aga kui räägime autovedudest, siis tänane valitsus ei ole siiani mõistnud, et igasuguse autoveonduse eelduseks on hea ja turvaline maantee. Vastasel juhul ei panustataks suuri summasid Rail Balticusse, vaid Eestis oleksid kiirkorras valmimas korralikud neljarealised teed Tartu ja Ikla suunas. Turvaliselt Tallinnast Tartusse mööda neljarealist teed, turvaliselt Tallinnast Iklasse mööda neljarealist teed – see ei ole prioriteet. Selle asemel projekteeritakse ja ehitatakse Rail Balticut, kuigi tegelikult oleks, vastupidi, vaja kiirkorras edasi liikuda neljarealiste maanteedega. See on reaalne tänane probleem, mis vajaks tegelemist.Autorongid ja nendest möödasõidud on ohtlikud. Eesti riik on võtnud ka näiteks Euroopa Liidu ees kohustuse Tallinna-Pärnu maantee oluliselt turvalisemaks ehitamiseks, aga samme ei ole näha. Selle kohustuse täitmisel paluks mitte eraldada kaherealist teed piirdeaiaga, nagu on Tallinna-Rapla maanteel ja mitmes kohas mujal ka tehtud, vaid ehitada ikkagi välja korralik 2 + 2 maantee. Poolas on kiirtempos valmis ehitatud kogu riiki kattev kiirteedevõrgustik ja Leedu lõunaosas enne Poola piiri käivad samamoodi hoogsalt neljarealise maantee ehitustööd.Läbi Eesti, Läti ja Leedu korraliku neljarealise Via Baltica maantee ühine kiirkorras väljaehitamine oleks oluliselt perspektiivikam projekt kui raudtee rajamine, mida nagunii ei tule. Autoga liikumisel on inimestel oluliselt suurem [vabadus], mida rongiga ei ole. Ükskõik, kas rääkida kaubavedudest või turismist, ise saab valida sihtkoha, ei ole ümberistumisi ja jäävad ära mitmed muud ebameeldivused. Ka Eesti turismile tooks neljarealine Via Baltica kindlasti oluliselt rohkem kasu ning soodustaks turistide ühtlasemat liikumist üle Eesti kui Tallinnas ja Pärnus peatuvad kiirrongid, mida veel niipea ei tule.Valitsust, kes eelarve täitmiseks ei leia paremat plaani kui massilised maksutõusud ja ei suuda leida viisi, kuidas jätta Eesti ettevõtjad kõrvale teekasutustasude kergitamisest, ei saa usaldada. Lisaks on valitsus silmakirjalik. Seltskond, kes lendas kokku Dubai kliimakonverentsile tuhandete kaupa lennukitega, eralennukitega, ei ole usutav selles küsimuses. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon hääletab sellel hääletusel valitsuse usaldamise vastu ja kutsun üles ka teisi fraktsioone meie eeskuju järgima. Aitäh! Aitäh, lugupeetud

kuna valimistel saadud mandaat ei tähenda seda, et me hakkame nüüd kõiki teekasutustasusid ja maksusid tõstma. Rahva vaeseks maksustamine ei ole kunagi toonud head ja sotsiaaltoetuste suurendamisega me ei paranda inimeste elujärge.

mõistlik. Muidugi mõistlik ei ole see, et see hea idee on seotud usaldushääletusega. Selle hea idee nullib ära see, et valitsus püüab leida selle kaudu usaldust, et me saaksime niiviisi edasi minna. No ja see näitab praeguse valitsuskoalitsiooni tegelikku palet. Kui kevadel võeti usaldushääletusel vastu kuus seaduseelnõu,

eelnõu on seotud 2024. aasta eelarvega. Kuskil ei ole öeldud, et see eelnõu on seotud tulumaksuseaduse muudatusega, mis on tegelik

see eelnõu praegusel juhul ikkagi näitab seda, et ettevõtjate maksustamine saab uue hoo sisse. Siin on põhjendus, et EKRE ettepanekud ei täida

suurenda teekasutustasu laekumist eelarvesse, mida on planeeritud 12 miljonit. Tuletan meelde, et tulumaksuseaduse muudatus läheb maksma meil aastate lõikes suurusjärgus 700–900 miljonit eurot. eurot. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ei saa kindlasti sellega nõustuda, et maksud rahvale peale tulevad – ettevõtluse kaudu see kõik väljendub lõpuks lõpphindades. Praegu on põhitähelepanu suunatud käibemaksule, mis tõuseb 10%, ja siis arvestatakse lõpphinna numbrid täiesti marginaalsetena, aga enne lõplikku käibemaksu suurenemist suurenevad kõik allpool sisse[nõutavad] ja suurendatavad maksud. Kahjuks ei ole meie ettepanekuid siin arvestatud ja seepärast ei saa [eelnõuga] ka nõustuda. Aitäh! Suur tänu! Riigikogu liikmetel rohkem kõnesoove ei ole, küll aga on kõnesoov ministril. Palun, Kristen Michal! Austatud juhataja! Head Riigikogu liikmed nii koalitsioonist kui ka opositsioonist! Ma mõne märkuse siiski teen. See See eelnõu loodetavasti parandab Eesti ettevõtjate konkurentsipositsiooni võrreldes välisvedajatega, eeskätt just selle tõttu, et lühiajalisemaid ja seeläbi ajaühiku kohta kallimaid pileteid ostavad just välisvedajad.

suurematel ettevõtetel oli teemaksude ja müügitulu suhe suurusjärgus 0,4–0,6% ja väiksematel 0,8–1,6%. Uute tasumääradega tõuseb see suhtarv suurematel ja uuema autopargiga ettevõtetel 0,1% ehk vahemikku 0,5–0,7% müügitulust, väiksematel kasvab see umbes 0,2% [võrra] ehk kokku tuleb 0,9–1,9% müügitulust. Kuidas ettevõtted kannavad selle oma hinnastuspoliitikasse edasi, on iga ettevõtja valik, seda ei hakka meie siin oletama.

ja päevas 300 miili nii et ludiseb. Põhiline probleem on juhtide, mitte enam autode puudus. Nii et ma soovitan mõelda sellest nii, et väiksem keskkonnajalajälg on igal juhul konkurentsieelis. Eesti ettevõtjad selles valdkonnas seda tajuvad ja selles suunas see eelnõu on ka [koostatud]. Aitäh!

Minister tekitas minus oma viimase sõnavõtuga segadust. Ta rääkis Rootsist ja USA-st. Mul tekkis küsimus, kas see seadus, mida me siin menetleme, on ikka Eesti seadus või mille kohta see seadus käib. Aitäh! Aitäh! See on ikkagi meie enda seadus.Nii, head kolleegid, tulenevalt Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 137 lõikest 6 muudatusettepanekuid ei hääletata. Asume lõpphääletust ette valmistama. Aga Helle-Moonika Helmel on midagi südamel, midagi uut. Palun, Helle-Moonika Helme! Aitäh! Mul on tõepoolest [midagi] südamel. Kõigepealt tahaks öelda, et tore, et minister pidas vajalikuks lennata lennukiga Rootsi, et seal tutvuda Volvo elektriautoga. Aga ma kuulen, et saalist väljasolevad koalitsioonisaadikud hakkavad juba kogunema, ja ma annaksin neile võimaluse kümme minutit järele mõelda, kas nad ikka tahavad usaldada sellist valitsust, kes,

Vaheaeg kümme minutit.

Head kolleegid, palun vaikust! EKRE fraktsiooni palutud vaheaeg on lõppenud. Jätkame täiskogu istungit. Panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud liiklusseaduse ja autoveoseaduse muutmise seaduse eelnõu 302. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt … Head kolleegid, palun vaikust! Elevus on nii suur, nii oluline seadus. Ettepaneku poolt on 51 liiget, vastu 33, erapooletuid 0. Eelnõu 302 on seadusena vastu võetud. Oleme teise päevakorrapunkti menetlemise lõpetanud. Läheme kolmanda päevakorrapunkti juurde, milleks on Riigikogu liikme Anastassia Kovalenko-Kõlvarti 13. mail 2023 esitatud arupärimine regionaalpoliitika kohta

Austatud minister! Lugupeetud kolleegid! Tõesti, arupärimine sai esitatud 13. mail. Väga vabandan, ettekandja! Head kolleegid, me oleme arupärimise juures. Kui on debatt eelmise punkti üle, siis saame seda väljaspool saali teha, aga kuulakem nüüd ettekandjat. Aitäh!

Kuid kahjuks, kui natukene lähemalt vaadata, siis selle asemel, et kogu tulubaasi laiendada ja aidata kohalikke omavalitsusi, tegeleb valitsus hoopis ümberjagamispoliitikaga ehk suurematelt omavalitsustelt võetakse raha ja see antakse väiksematele omavalitsustele. Seejuures me teame, kui jõuliselt riik tõstab makse, mis mõjutavad meie kohalikke omavalitsusi negatiivselt. Näiteks kas või ainuüksi käibemaksutõus [välja], ma arvan, väga suuri [summasid]. Linnade-valdade liit on öelnud, et need ulatuvad miljonitesse eurodesse. Tulenevalt sellestsamast eelnõust, mis on tänaseks kahjuks juba vastu võetud, esitasin regionaalministrile järgnevad küsimused. Esiteks, mis puudutas eelnõu, on see, et linnade ja valdade liidule anti too hetk kooskõlastamiseks vaid kaks tööpäeva aega. Kuidas üldse sellist menetluslikku tähtaega saab pidada mõistlikuks, sest kooskõlastada oli vaja 79 liikmega, see tähendab 15 linna ja 64 valda? Teiseks on oluline moment see, et riigil on plaanis mitu suurt maksumuudatust. Tänaseks on need juba, nagu me teame, vastu võetud

Too hetk oli ka väga suureks debatikohaks majutusasutuste käibemaksuerandi kaotamine. Me teame, et täna see maksutõus ei ole nii suur, kui algselt aga siiski, see on siiamaani aktuaalne. Nimelt, see küsimus puudutas majutusasutuste käibemaksuerandit ja ka seda, kuidas see võib meil lüüa turismisektorit ja seeläbi ka kohalikke omavalitsusi, eriti väiksemaid.

selle maksuerisuse kaotamisse ning ütles, et vajadusel tuleb arutada regionaalvaates ka võimalikke leevendusmeetmeid. Ja too moment oligi selline küsimus, kuivõrd ratsionaalne on selline valitsuse poliitika, et ühelt poolt seatakse ohtu üks valdkond ja siis hakatakse teiselt poolt otsima sellele leevendusmeetmeid. Ja üks oluline moment on see, et too hetk käis läbi see, et kui kohalikud omavalitsused tahavad kuidagi läbi lüüa või et neil oleks lihtsam, siis nad võiksid kehtestada oma maksu, näiteks turismimaksu või siis mingi muu maksu. Ja mitmed küsimused

Ja nüüd palun Riigikogu kõnetooli arupärija küsimustele vastamiseks regionaalminister Madis Kallase! Lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud arupärimise esitaja! Head Riigikogu liikmed! Kõik, mis puudutab regionaalpoliitikat ja regionaalset ebavõrdsust, on mulle üks südamelähedasemaid teemasid, millega ma olen alati hea meelega valmis teie ette tulema.

Esiteks peame vaatama tänast situatsiooni. Riigieelarve väga kehva olukorra tõttu ei ole võimalik ei 2023. aastal täiendavalt ega ka 2024. aasta riigieelarve üldiste tulude arvel

Kui nüüd minna selle juurde, miks need otsused tehti kevadel niivõrd lühikese etteteatamisajaga, siis nagu me teame, peavad maksumuudatused olema üldjuhul kuus kuud ette ära otsustatud teie, Riigikogu poolt. Kuna kohalikel omavalitsustel oli vaja kokku panna nii nelja aasta eelarvestrateegia ja sügisest hakata arutama kõiki muudatusi, mis on seotud konkreetse eelarveaastaga, siis

Aga mis selle tingis, oli see, et meil oli vaja teha otsus siis ja kohe. Me teame, milline on väga paljude Eesti kohalike omavalitsuste finantsseis. finantsseis. Me teame, millises seisus nad olid aasta alguses. Tegelikult mitmed nendest on ka praegu võitlemas väljakutsega, et saada oma 2024. aasta eelarve kuidagi kokku.

Need muudatused aitavad üheselt kaasa sellele, et vähem tulukatel omavalitsustel oleks võimalik kõiki teenuseid pakkuda ning kõigi nende väljakutsetega nagu kõrged intressid ja teised suurenevad kulud ka järgnevatel aastatel toime tulla. Riigi kulude kasv on suuremas osas seotud üldiste hüvedega ja on suunatud näiteks inimeste turvalisusele ja ei ole otseselt seotud inimese elukohaga. Siinkohal ma pean mainima ka seda, et aastaks 2024 on plaanitud kaitse-eelarve 3% piiri ületamine. ületamine. Ka see on oluline kulu, mida otseselt ei saa võib-olla kohalike omavalitsuste toetuseks nimetada, aga see on kindlasti oluline panus järgmisel aastal riigikaitsesse. Pikalt

Tallinna ja Tallinna lähiümbruses olevate kohalike omavalitsuste, Tartu ja Tartu lähiümbruses olevate kohalike omavalitsuste

Kesk-Eestist ja Eesti äärealadelt just nendesse piirkondadesse, mis on toonud kaasa selle, et just nendes piirkondades on ka füüsilise isiku tulumaksu [laekumine] oluliselt kiiremini kasvanud ja on loodud rohkem töökohti, kui seda on tehtud teistes piirkondades, kus nii

piirkonnast ja Tartu maakonnast väljapoole, et seeläbi aidata üldise elukeskkonna ja ettevõtluskeskkonna arendamisele kaasa. arendamisele kaasa. Tõesti oleks hea, kui me saaksime kõiki Eesti kohalikke omavalitsusi toetada, sõltumata nende tänasest finantsvõimekusest, toetada võrdsetel alustel, ilma et me peaksime olemasolevaid vahendeid ümber jagama,

suurusjärgus 50 Eesti kohalikku omavalitsust 79-st –, kellel on äärmiselt keeruline seis, et nemad ka suudaksid pakkuda vastavaid teenuseid, tegelda ettevõtluse arendamisega ja anda nende piirkondade inimestele et seal piirkonnas on ka tulevikus avatud kool, lasteaed ja seal piirkonnas viiakse ellu kõiki neid projekte, milleks on vaja riigil omaosalust.

kus rahvas saab öelda, et Kaja Kallas peab tagasi astuma. Mul on sellest lähtuvalt teile küsimus, kas teie olete juba rahvaalgatus.ee kodulehel käinud ja oma hääle andnud. Aitäh! Aitäh! Ei ole seal käinud ja ei ole häält andnud. Ei ole ka plaaninud sinna minna. Enn Eesmaa, palun! Suur aitäh! Austatud minister! Regionaalpoliitika ja kogu see temaatika on ühtaegu kohalik, ennekõike puudutab Eestit, kuid samas ka kogu Euroopa Liitu. Sa korra juba mainisid Brüsselit, Euroopa Liitu ja neid neid seoseid. Mind huvitab kõige rohkem see, kuidas on praegu Eesti esindatud, ja kuidas sulle tundub, millised on plaanid ja kas on midagi saavutatud viimasel ajal regioonide komitees, mis on Euroopa Liidu juures. Seal on alati olnud Eesti esindajad, pealegi väga paljudest fraktsioonidest. See, et praegu ei ole kõige paremad ajad meil, on ju selge. Ehk saab sealt abi.

Viimsi vald ja mitmed teised – kohal olid. Mulle tundub küll, et Eesti hääl on seal kuulda, Eesti mured on laua peal, ja tegelikult mõistetakse, et Eesti Brüsseli vaates on ikkagi pigem

on see probleem palju tõsisem kui suuremates linnades ja nende naabervaldades. Aitäh! Ma ise küll ei ole saanud ühtegi konkreetset kirja, mis sellele viitaks, et 1. jaanuarist mingi teenuse tarbimine läheb kallimaks, aga ma arvan, et ma sain küsimuse mõttest aru. Kindlasti on see suur väljakutse kõigi Eesti kohalike omavalitsuste jaoks ja kindlasti see mõjutab kõigi Eesti kohalike omavalitsuste erinevate teenuste

Me näeme seda Tallinna puhul Tallinna Haigla näitel, me näeme seda hooldusreformi läbiviimisel, et antakse küll raha juurde, aga mitte piisavalt ja puudujäägi peab katma omavalitsus. Samamoodi me näeme seda õpetajate palga tõusu küsimuses, kus väga selgelt püütakse kuidagi omavalitsusi muuta, ma ei tea, palgaläbirääkimiste osapooleks või muul viisil [kaasata]. Riik, valitsus annab mingi lubaduse,

[olin], oli see vastumeelt, kui riik otsustas, mis teenust või ülesannet tulevikus peaks kohalik omavalitsus täitma, aga andis selleks siis üldjuhul mittepiisavalt vahendeid. Ei saa öelda, et üldse ei oleks antud, tavaliselt need on ikkagi käinud käsikäes, aga väga sageli oli olukord, kus tõesti see teenuse pakkumine või ülesande täitmine oli mõnevõrra kulukam, kui riigi poolt esialgu oli planeeritud.Aga Aga ma julgeks öelda, et see on üks minu kui regionaalministri ülesandeid kõigile sellistele asjadele tähelepanu juhtida. Ja tegelikult täna väga aktuaalsete õpetajate palgaläbirääkimiste valguses olen ma korduvalt ja korduvalt toonitanud ühte teemat: me ei tohi nendes läbirääkimistes unustada ka teisi õpetajaid, lasteaiaõpetajaid ja huvikoolide õpetajad. Nende palgad sõltuvad sisuliselt üks ühele kohaliku omavalitsuse võimekusest.

samamoodi peaksid tõusma lasteaiaõpetajate ja huvikoolide õpetajate palgad. See roll on tänases valitsuses minul ja ma proovin seda võimalikult hästi täita, et ei juhtuks olukordi, kus ülesanne antakse, aga piisavaid vahendeid ei anta. Ja kui nüüd puudutada konkreetselt hoolekandereformi, siis mina ütlen ka, et idee on igal juhul õige, et inimene peab saama hooldekodus olla, sõltumata sellest, kui suur suur on tema pension või missugune on tema varaline seis. Aga see, kuidas ja mismoodi me leiame selleks täiendavaid vahendeid … Kui kohalikud omavalitsused ei tule tänaste vahenditega toime, siis me peame tunnistama, et meil on siin väljakutse ja me peame selle mure ära lahendama. Mul on hea meel, et iga

Kersti Sarapuu, palun! Austatud juhataja! Hea minister! Olete olnud tunnustatud omavalitsusjuht ja kindlasti olete te kursis,

on 140 000 eurot. Paide linn ei saa sellest ümberjagamisest praktiliselt midagi ja eks on nii ka teiste omavalitsustega. Aga minu küsimus puudutab seda, et väga palju

tulumaksu muudatustega neid täiendavaid vahendeid andma.Mis puudutab tulumaksu ümberjagamist, siis jah, tõesti, 33% sellest läks Ida-Virumaale.

täiendavaid komponente juurde panna, et me räägiksime ka Järva maakonna kohalike omavalitsuste puhul sadadest tuhandetest eurodest. See juba mõjutaks eelarve suundumust positiivsema tulemuse poole. Aga jah, Euroopa Liidu struktuurifondi vahendid on investeeringute osa ning teine etapp ja kolmas etapp tulumaksu ümberstruktureerimine. Aitäh!

tulubaasi ümberjagamisega lahendatakse. Kas teil on tänaseks olemas analüüs ja näited, kui suur osa kohalikest omavalitsustest saab tänu sellele teha lisainvesteeringuid ja osaleda Euroopa rahastuse taotlemises?

Üksikisiku tulumaks on 100% sõltuv sellest, kui palju on mingis piirkonnas tööealisi elanikke, milline on piirkonna keskmine palgatase ja kui palju nendest inimestest on tööhõivega hõlmatud. tööhõivega hõlmatud. Sellest lähtuvalt, kui me seda mudelit edasi kasutaksime – ja me teame, et üha rohkem inimesi liigub üle Eesti Harjumaale või Tartusse ja Tartu ümber –, siis paratamatult see tendents süveneb. Piirkondades keskmine vanus tõuseb, lisaks pensionäride arv pidevalt kasvab. Selle tõttu me peame maksusüsteemi ära muutma, vastasel korral ei ole võimalik juba täna, rääkimata siis homme või ülehomme, neid kohalikke omavalitsusi kuidagi kuidagi hallata ega nendel oma igapäevaste teenustega hakkama saada. See on reaalsus, selline on meil praegu üle Eesti rahvastiku paiknemine, just vanuselist struktuuri arvestades. Nii kurb, kui see ka ei ole, selline on tänane reaalne Eesti

Kriise tuli üksteise otsa, nagu me teame: energiakandjate hinna tõus, selle järgi üldine hinnatõus, investeeringute kallinemine, laenuintresside tõus, õpetajate palga tõus, mis on ilus asi, aga nii nagu te ise ka ütlesite, lasteaiaõpetajate ja huvikoolide õpetajate palkasid pidi tõstma omavalitsus ja selleks raha ei antud.

mis puudutas Euroopas meie esindatust ja kuidas me sealt neid praktikaid vaatame. Eks me kogu aeg monitoorime, kuidas me saaksime neid vahendeid paremini kasutusele võtta, missuguseid täiendavaid toetusmeetmeid me võiksime veel disainida, milliseid leevendusmeetmeid nendesamade meetmete kasutuselevõtul võiks

praeguseks hetkeks meetmeid ümber disaininud, et need sobiksid paremini piirkonda, et need sobiksid paremini võimalikele investoritele ja et need sobiksid paremini nendele kohalikele omavalitsustele, kes seal piirkonnas on. Just nende sisendite põhjal me oleme [meetmed] ümber teinud. Aga sellega võib nõustuda, et tõesti, kõigil kohalikel omavalitsustel on suured väljakutsed. Ma jään juba teist korda siin kõnepuldis sellel teemal rääkides endale kindlaks, et Eestis on väljakutsed kõigil kohalikel omavalitsustel, keda meil on 79, aga nendest kusagil 20-l on oluliselt keerulisem seis kui võib-olla 20-l paremas seisus oleval kohalikul omavalitsusel. ja ma ei häbene seda öelda, et tõesti on väga suur regionaalne ebavõrdsus. See, et mingid piirkonnad arenevad kiiremini, rahvastik kasvab seal kiiremini ja töökohti luuakse kiiremini, on tänane Eesti reaalsus.

kokku lepitud, et valitsuse esindaja ehk piirkondliku esindaja roll Ida-Virumaal on õiglase ülemineku fondi, siseriiklike toetuste ja teiste Euroopa Liidu struktuurifondide vahendite parema kasutuselevõtu toetamine nii ettevõtete vaates, kohalike omavalitsuste vaates kui ka riigi vaates. See on hetkel tema ainus ülesanne. Samas on ta Ida-Virumaa kodanik, ta on igapäevaselt asjade sees. See, et ta mingitel teemadel soovib kaasa rääkida või mingitel teemadel soovib piirkonda toetada, on ainult tervitatav. Aga kui me võtame

nelja kuu pärast või kuue kuu pärast me muudame tema prioriteedid ümber, kui me näeme, et õiglase ülemineku ja teiste struktuurifondide vahendite rahad on hakanud liikuma. Praegu ta toetab ainult selles vaates.

Kolm minutit lisaks, palun! et praeguse valitsuse regionaalpoliitika pole kahjuks üldse läbi mõeldud, [ehk on see isegi] läbi kukkunud. Kui me vaatame viimase aasta suurt ja kiiret hinnatõusu, laenuintresside kasvu ja erinevaid palgatõuse, mis olid enne valimisi sisse viidud, siis need on viinud omavalitsuste eelarvetest kümneid miljoneid eurosid. Linnade-valdade liit on lausa arvutanud, et see suurusjärk võib olla umbes 150 miljonit. Uued maksutõusud, mis meil nüüd uuest aastast hakkavad kehtima, teevad meie omavalitsused kahjuks veel vaesemaks. Me teame, et erinevate kriiside tulemusel on kõik linnad pidanud oma kulusid optimeerima, isegi asutusi sulgema, et lihtsalt kuidagi toime tulla. Selle asemel, et kasvatada omavalitsuste tulubaasi, aidata kõiki omavalitsusi, hakkab valitsus hoopis tegelema ümberjagamispoliitikaga. Ehk siis võetakse raha suurematelt omavalitsustelt ja antakse see väiksematele. Ütleme ausalt, täna pole mitte mingit garantiid, et seesama ümberjagamispoliitika tegelikult neid väiksemaid omavalitsusi aitab. Linnade-valdade liit on välja öelnud, et puudub igasugune mõjuanalüüs. Kahjuks see ongi tänane praktika. Millal me oleme näinud mõjuanalüüsi ükskõik mis maksutõusu puhul või muu olulise muudatuse puhul? Lihtsalt seda tervikpilti ega analüüsi pole. Kahjuks see, et riik tõstab samal ajal maksukoormust kõikidel kohalikel omavalitsustel, sööb tegelikult kokkuvõttes ära ka selle lisaraha, mida praegu tahetakse väiksematele linnadele, väiksematele omavalitsustele anda ja ära jagada nii-öelda suurte omavalitsuste arvel. Ehk mis toimub? Ühelt poolt riik tahab raha juurde anda väiksematele linnadele, ütleb, et näete, siin me toetame teid, ja samal ajal teiselt poolt võtavad nad selle kõik maksutõusudega ära. Ja nad võtavad seda ära topelt, väikesed linnad maksavad veel peale. Ärme unusta ka erinevaid muid reforme, hooldereformi ja erinevaid palgatõuse, mis on olnud. See, et suured linnad peavad selle kinni maksma, kas või Tallinn, on

olgu selleks Kopli päästekomando säilitamine, õpetajatele appi tulemine, näiteks klassijuhataja tasu tõstmine, mida Tallinn soovib uuest aastast sisse viia, lasteaiaõpetajate tasu tõstmine, pensionäride toetamine. Seal, kus on riik oma töö jätnud tegemata, on Tallinn tulnud appi ja saab nüüd kahjuks selle eest ka karistada. Ja nüüd tuleb välja, et seda ümberjagamispoliitikat tahetakse veelgi laiendada ja valmistatakse lausa uut eelnõu ja uut süsteemi. Aga kahjuks on see, millega valitsus tegeleb regionaalpoliitilisel tasemel, tegelikult asendustegevus, sest ühtegi süstemaatilist probleemi sellega ei lahendata. Tegelikult tuleks analüüsida

kogu maksupoliitika uue koormuse tõttu, sealhulgas hooldereform, ei jää kohalikele omavalitsustele uuel aastal mitte mingit võimalust ega ressurssi arenemiseks. Näiteks kui enne valimisi tõstis valitsus õpetajate palka, siis kohalikel omavalitsustel ei olnud võimalik tulla järgi ja viia samale tasemele lasteaiaõpetajate palk – ja see on tavaliselt kohaliku omavalitsuse ülesanne –, sest riik ei tulnud appi. Paljud ei leidnudki selleks võimalusi ja oli tõesti päris palju pahameelt, seejuures lasteaiaõpetajad tundsid, et neid diskrimineeritakse. Ja kõik see – palgatõusu tagamine, hooldereform, käibemaksu tõus, euribori tõus – viib kahjuks selleni, et paljudel kohalikel omavalitsustel pole enam uuest aastast võimalusi investeerida, pole võimalust võtta täiendavalt laenu ja tegelikult pole ka võimalust taotleda Euroopa rahastust, sest neil lihtsalt pole ressurssi omafinantseeringuks. Seda tõi tegelikult täna ka regionaalminister oma vastustes välja. Sealhulgas me võime olla sellises olukorras, kus linnades pole isegi võimalust katta iga-aastaseid püsikulusid. Aga me teame, et omavalitsuste, ka väikeste omavalitsuste käekäik on otseses seoses terve riigi arenguga. Kui meie omavalitsused jäävad aina nõrgemasse positsiooni, ja kahjuks riik seda teeb, siis pole vaja imestada, et inimesed järjest väikestest kohtadest ära kolivad, eriti noored. Ja lahendus pole see, et me võtame raha suurtelt linnadelt, paneme täiendavalt maksukoormust – see ei ole lahendus – või otsime veel uut süsteemi, kuidas seda vaesust ümber jagada. Tegelikult on päris kahju, et riik lisaks sellele, et ta teeb inimesed vaeseks, soovib teha vaeseks ka meie kohalikud omavalitsused. Täna Täna võib päris selgelt välja öelda, et kogu see maksu- ja regionaalpoliitika koosmõjus pole läbimõeldud ja on juba eos läbi kukkunud. Seetõttu on Keskerakond algatanud rahvaalgatuse kampaania Kaja Kallase tagasiastumiseks. Tänaseks on seal juba üle 20 000 allkirja. On aega veel pea kaks nädalat seda allkirjastada. Ma loodan, et kõik, kes arvavad, et praegune Reformierakonna poliitika viib meie riigi kraavi, kes pole selle valitsusega rahul ja kes arvavad, et on vaja koheselt midagi ette võtta, lähevadrahvaalgatus.ee lehele ja annavad ka oma allkirja ja toetushääle. Aitäh!

Suur tänu, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Head kolleegid, keda üleliia palju küll siin ei ole!

"Teatavasti on toidusõltumatus väga oluline osa riigi iseseisvuse ja sõltumatuse eeldustest, olles oluline õige mitmel põhjusel. Esiteks tagab toidusõltumatus riigi kodanikele turvalise ja tervisliku toidu. Toidusõltumatus välistab olukorrad, kus riik peab sõltuma toiduainete impordist, mis võib kaasa tuua probleeme seonduvalt toidu ohutuse ja kvaliteediga. Samuti kahandab see riigi haavatavust toiduainete tarnete häirete korral. Teiseks, kui riik suudab toota suurema osa oma toidust kohapeal, aitab see luua stabiilsemat majandust. Toiduainete tootmine, töötlemine ja jaekaubandus annavad tööd paljudele inimestele ning aitavad kaasa majanduskasvule. Sõltumatus vähendab ka välisriikide mõju toiduainete hindadele ja võimalikele eksportpiirangutele, mis võivad kahjustada riigi majandust. Kolmandaks, kui riik suudab toota suurema osa oma toidust kohapeal (või kui riigis suudetakse toota suurem osa toidust kohapeal – V. V.), vähendab see põllumajanduslike toodete transporti ning seeläbi ka sellega seotud keskkonnamõju. Samuti võib kohalik toidutootmine soodustada säästlikumaid põllumajanduspraktikaid ja ökoloogiliselt vastutustundlikumat toidutootmist. Lisaks eelnevale on toidusõltumatus praeguses keerulises julgeolekuolukorras oluline ka selleks, et suurendada riigi turvalisust ja valmisolekut erinevateks kriisideks, nagu näiteks loodusõnnetused, poliitilised pinged või koguni sõda. 2021. aasta novembris avaldas Euroopa Komisjon teatise, milles visandati hädaolukorrakava, et tagada Euroopas toiduga kindlustatus kriiside ajal. Lisaks on Euroopa Liidus võetud suund nii mahetootmise kui ka lühikeste tarneahelate senisest suuremaks toetamiseks. Euroopa Liidu talust taldrikule strateegia näeb ette, et rakendada tuleks maksusoodustusi, mis toetaks üleminekut kestlikule toidusüsteemile." Ja sellega seonduvalt esitasime härra ministrile kolm küsimust, mida ma ei hakka siin ette lugema. Oleksin tänulik, kui te enne küsimustele vastamist need ise ette loeksite kompaktsuse huvides. Suur tänu! Aitäh! Arupärimisele vastamiseks palun Riigikogu kõnetooli regionaalminister Madis Kallase. Palun! Lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud arupärimise esitaja! Head Riigikogu liikmed!

Esimene küsimus: "Kuidas on planeeritud järgida erinevate roheleppe strateegiate täitmist läbi kohalike, väikeste toidutootjate ja ‑töötlejate maksusoodustuste rakendamise või muul viisil nende toetamise, vältimaks üha laienevat pankrottide ja sulgemiste lainet, eriti maaettevõtluses?" Esmalt, ma soovin täpsustada strateegiat "Talust taldrikule". Komisjon esitas strateegia "Talust taldrikule" 2020. aasta mais Euroopa rohelise kokkuleppe ühe põhimeetmena. Strateegia eesmärk on aidata kaasa kliimaneutraalsuse saavutamisele 2050. aastaks ning muuta Euroopa Liidu praegune toidusüsteem kestlikumaks.

piires, vähendada poole võrra pestitsiidide ja väetiste kasutamist ning anti[mikroobikumide] müüki, suurendada mahepõllumajanduses kasutatava maa pindala, edendada toidu kestlikumat tarbimist ja tervislikumat toitumist, vähendada toidukadu ja toidu raiskamist, võidelda toidupettuste vastu tarneahelas ja parandada loomade heaolu. Ma lugesin selle ette selle pärast, et Euroopa Liidu struktuurifondide vahenditest on näiteks

Needsamad tegevused on väga palju ka sellest meetmest ajendatud ja selle meetme raames väga paljusid tegevusi tehakse. Teiseks, mis puudutab toidutootjate ja ‑töötlejate maksusoodustuste rakendamist, siis oleme seda analüüsinud ja hetkel oleme seisukohal, et maksusoodustuste asemel on võimalikult täpselt sihitud ja eesmärgistatud toetused parema tulemusega. Sarnast

mingisugused muud välised tegurid, mille puhul riik peaks sekkuma, siis me kindlasti oleme valmis seda ka tegema.Ja omalt poolt võin kiita sektori esindajaid, nii sektori katusorganisatsioone kui ka kõiki teisi, kes ühel või teisel moel

[mainitud] asju ennetada ja vajadusel viia sisse konkreetsed toetusmeetmed. Viimane oli Euroopa Liidu kolmas kriisipakett, 3,4 miljonit, mis oli disainitud just nende sektorite jaoks, kus me nägime kõige suuremat puudujääki või ohtu.

strateegilistes huvides nende tegevuse jätkumine?" Käibemaksul on riigieelarves kindlasti väga oluline osa. Käibemaksumäära langetamise arutelu kerkib aeg-ajalt päevakorda ja seda erinevate toidukaupade ja tootegruppide

Otsime parimaid lahendusi ja pidevalt monitoorime Iirimaa, Soome, Läti ja teiste riikide näiteid, kuidas ja mismoodi seda võiks teha. "Väidetavalt on Leedus majutusasutuste ja toidukaupade käibemaksu alandamisega seonduvalt tõusnud maksulaekumine ning vähenenud varimajandus. Milliseid analüüse on tehtud Eestis, et võrrelda maksutõusudega kaasneva varimajanduse osakaalu võimalikku kasvu ja maksulangetusega potentsiaalselt saavutatavat maksutulu ja varimajanduse vähenemist?" Meil on hetkel aluseks küll juba mitu aastat tagasi Rahandusministeeriumi tellitud uuring toidukaupade hinna kohta jaekaubanduskettides ja nende e-poodides. Lähtepunktiks oli just Lätis kehtiv ajutine meede, mille raames on teatud värsketele köögi‑, juur‑ ja puuviljadele ning marjadele kehtestatud vähendatud käibemaksumäär.

on hetkel see, et on raske üheselt öelda, kuidas ja kui suurel määral on see mõjutanud hindasid, kuna tagasiside analüüside näol on olnud vastuoluline.

Ja osa analüüside põhjal saab öelda ka seda, et Lätis kehtestatud vähendatud käibemaksumäär ei ole muutnud antud tootegrupi hindu tarbija jaoks soodsamaks. Näitena oli toodud seal, et Lätis kehtestatud vähendatud käibemaksumäärast mõjutatud tootegrupi keskmine toote hind on hoopis [Eesti] ja Leedu [omast] kõrgem. Mitmes teises tootegrupis on hinnad pigem samad mis Eestis, kuigi käibemaksumäär on erinev. Seetõttu sellist ühtset ja selget tagasisidet, mis annaks kindluse, et käibemaksumäära langetamine otseselt kajastub lõpptarbijahinnas, meil ei ole. Aga see ei tähenda, et ministeerium seda pidevalt ei monitooriks ja ei otsiks võimalikke lahendusi Eestis nii tarbija kui ka tootja vaates erinevate lahenduste leidmiseks. Selline ülevaade siis praegu, mis puudutab toidujulgeolekut, toidusõltumatust ja kogu seda temaatikat. Lõpetuseks, ma lihtsalt tahan üle korrata korrata seda, mida tegelikult juba arupärimise esitaja ütles. Eestile on ülioluline see, et meil oleks kodumaine toidutootmine, et meil oleks piisavalt põllumajandust ja et me tagaksime võimalikult paljudes tootegruppides eestimaise

missugune on globaalne olukord ja milline mõju sellel võib olla Eesti toidutootmisele ja põllumajandusele. Suures pildis, jah, see on meie jaoks prioriteet, toidujulgeolek ja eestimaine toit. Kuidas ja mismoodi erinevate sekkumistega võiks seda toetada – see on küsimus, millega nii mina [tegelen] kui ka kõik eelmised ministrid on tegelenud. Aitäh!

Lätlaste numbrid räägivad hoopis, et hinnad langesid 11,7% peale selle maksusoodustuse tekitamist, maksuerisuse tekitamist.

Need olid need argumendid, mis meile anti. Tõesti, antud meede on tehtud ainult koostöös sektoriga. Ma ei mäleta, kui palju oli neid koosolekuid, kus me arutasime, kellele seda kahjuks suhteliselt vähest raha võiks jagada, et sellel oleks võimalikult suur mõju.

Aitäh! Ants Frosch, palun! Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud minister! Mainisite Eesti mahepõllundusettevõtteid. On selge, et tervisliku ja kohaliku toidu üks oluline osa on mahedalt toodetud toit. Paraku viimaste kuude ajakirjandusväljaannetest võimalik leida kirjeldusi, kuidas Eesti mahetootjad järjest sulgevad [oma tootmisi] või siis profileerivad oma mahetootmise ümber tavaliseks tootmiseks. Kas on mingit

sellepärast et ma hiljuti kuulsin Prantsuse Senati Euroopa [Liidu] asjade komisjoni juhi Jean Rapini sõnavõttu, kus ta ütles, et rohepöörde tulemusel väheneb toiduainete tootmine kuni 20%.

ja seotud ellujäämisega. Mina küsin väga praktilise [küsimuse]. Eestit nimetati kunagi irooniliselt kartulivabariigiks. Tänu vägevale kartulitoodangule saime me alati hakkama. Praegu on isevarustatus ainult 61%.

kõigis toiduainegruppides on Eesti jaoks oluline. See, et meil on mõnes see tugevalt alla 100%, on kindlasti asi, millega tuleb tegelda. Me

kuidagi teiste sektorite hüvanguks tööle, vaid see peab olema põllumajandusmaa. Jaak Valge, palun! Jaak Valge, palun! Suur tänu, härra istungi juhataja! Lugupeetud minister! Mina vaataks seda toidusõltumatuse teemat pisut laiemaltki. Eks toidusõltumatus tähendab ka energiavarustuskindlust põllumajandusettevõtja tasemel. Paljudel põllumajandusettevõtetel, nagu teada, on juba olemas elektrigeneraatorid,

See on tekitanud olukorra, kus tegelikult kõik suuremad ja ka väiksemad põllumajandusettevõtted on endale, nii nagu te mainisite,

olgu see ventilatsioon, olgu see mingite seadmete töö – peab olema tagatud igal hetkel. Loomadele ei saa öelda, et elekter tuleb tagasi 24 tunni pärast või midagi sellist.Siinkohal tuleb nii eelmistele ministritele kui ka

meenus see lugu, kui te ütlesite, et Euroopa Liidu strateegia "Talust taldrikule" lähtub peamiselt CO2-neutraalsuse eesmärgist, kuigi minu arvates peaks see lähtuma pigem ellujäämise eesmärgist. Eks see natuke näitab, kuidas me oleme oma prioriteetidega triivima läinud.Aga Aga ma mõtlesin teie käest küsida seda. Minu käes on dokument, mis kannab nime "Toidu varustuskindluse strateegia 2023+". See on Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi poolt 2023. aastal välja antud.

talumajapidamisi, mis on traditsiooniliselt olnud peamine varustuskindluse alussammas? Aitäh! Esimese

kui kaua saavad talupidajad ise hakkama oma varudega, olgu need siis sissetehtud moosid või kartuli-

kuus kuud ei ole mingi probleem saada hakkama ainult oma sisemiste ressurssidega. Aga suurte linnade puhul me räägime tegelikult loetud päevadest. See dokument keskendubki pigem just nendele piirkondadele, kus meil on suur mure, ja sinna väiksed talud kahjuks oma toodangu mahu poolest ega ka ajalise ajalise vaate poolest ei jõua. Aitäh! Kolleeg Ants Frosch, arupärimise formaat kahjuks ei näe ette meil kahte küsimust, nii et me peame edasi minema.

Küsimus puudutab kaaliumväetisega varustamist seoses Venemaa-Ukraina sõja ja meie pikaajalise konfliktiga Venemaa ja tema liitlastega, kelle hulka kuulub ka Valgevene, kust on tulnud siiani peamine osa kaaliumväetisest. Kuidas meil kaaliumväetisega varustamise seisukord on Venemaa‑Ukraina sõja kontekstis, selle vastasseisu kontekstis? Aitäh!

me saame seda täpsustada. Aga laiemalt väetiste puhul ma võin küll kinnitada, et tegelikult on turul tühi koht täidetud.

taimekaitsevahendeid. Aga meie põllumehed kasutavad neid niigi kordades vähem ja pestitsiide ligi 20 korda vähem kui näiteks Hollandis. Kui

me teame, et mahepõllundus ju tegelikult toodab ja pakub märksa väiksemat saaki. Kas te ei leia, et selline vähendamine just nimelt vähendab meie toidujulgeolekut, kui me peaksime, vastupidi, kasutama rohkem väetisi, et saaki suurendada? Aitäh,

oma ühe suurima varandusega, mis on Eesti muld, ümber käima. Tegelikult ei ole isegi küsimus niivõrd selles, kas me võiksime väetisi rohkem kasutada või meid piiratakse selles. Ka põllumajandussektori tootjad ise ütlevad, et et väetist saab panna oluliselt vähem, kui me teame, kuhu seda panna, ja kui me teame, mida panna. See on see, mida tegelikult Eestis, ma julgen väita, Euroopa tipptasemel tehakse. Põllumajandussektori [ettevõtetes] ringi käies ja põlde [vaadates] on paljud põllumehed mulle öelnud, et

Kõnesoove ei ole, läbirääkimisi ma ei ava. Lõpetame selle päevakorrapunkti käsitlemise. Järgnevalt tänane viies päevakorrapunkt, milleks on Riigikogu liikmete Mart Helme, Evelin Poolametsa, Rene Koka, Arvo Alleri, Rain Epleri, Kalle Grünthali ja Kert Kingo 13. mail käesoleval aastal esitatud arupärimine kormoranide kohta. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli Riigikogu liikme Arvo Alleri. Palun!

võtted. See vajadus tuleneb sellest, et on teada, et nad on ju kalade röövloomad. Kala on nende toiduallikas ja kormoranid suudavad päeva jooksul ära süüa päris palju kala. Ja [nende] asurkonna kasv võib märkimisväärselt kahjustada kohalikke kalavarusid ja põhjustada olulist majanduslikku kahju kalatööstusele ja kalandussektorile. Kormoranide tõrje meetodid hõlmavad erinevaid lähenemisviise, näiteks lindude hirmutamist heli, valguse või muu meetodiga, pesade hävitamist, lindude munade steriliseerimist või lindude füüsilist eemaldamist. Kormoranide tõrje eesmärk on piirata nende arvukust ja vältida kalavaru kahanemist ja selle kahjustamist. Kormoranide tõrje meetmete rakendamine on seega oluline kalavarude kaitsmiseks ja taastamiseks. ja taastamiseks. See võib aidata säilitada tasakaalu ökosüsteemis ja tagada, et kalavarud oleksid kättesaadavad nii inimestele kui ka loomadele, kes neid toiduks vajavad. Ja me oleme sõnastanud viis küsimust. Kui minister vastab, siis võib need ette lugeda. Aga meie küsimus on ikkagi, kas hakatakse sellega tegelema, ja kui hakatakse, siis millal saab see teoks. Aitäh! Aitäh! Arupärimisele vastamiseks palun Riigikogu kõnetooli tagasi regionaalminister Madis Kallase. Palun! Lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud arupärimise esitaja! Head Riigikogu liikmed!

vastata, mis on riigi vaade sellele teemale ja mida on tehtud. Kõigepealt esimene küsimus: "Miks te ei pea kormoranide arvukuse reguleerimist vajalikuks, arvestades nende potentsiaalset mõju kohalikele kalavarudele?"

kaalunud ning otsinud ja tegelikult eelmine aasta me tegime otsuse, et me lubame uuesti kormoranide munade õlitamist.

Ehk vastus on, et me kindlasti tunnistame, et sellega on meil probleem, kormoranide arvukus on

küttida. Loodetavasti see annab tulemuse. Mitte et see oleks meil või kaluritel kindel eesmärk. Aga me teame, et on öeldud, et Läänemeres võiks olla suurusjärgus 10 000 hüljest

"Kas olete uurinud alternatiivseid meetodeid kormoranide mõju piiramiseks kalavarudele, kui te ei soovi rakendada traditsioonilisi tõrjemeetodeid?" Siin saan öelda, et kui Keskkonnaamet on saanud valmis kormoranide tõrje kava,

on pakutud. "Kuidas kavatsete lahendada majanduslikud probleemid, mis võivad tekkida kormoranide kasvava arvukuse tõttu, kui te ei soovi nendega tegeleda?" Me oleme Me oleme korduvalt juba öelnud, et tegelikult kõik need struktuurifondide vahendid, mis lähevad kalandussektori toetamiseks … Mitu meedet on ka otseselt ajendatud sellest, et kalavaru

"Kas olete rääkinud kohalike kalandusettevõtjatega ja kuulnud nende muresid kormoranide mõju kohta kalavarudele?" Oleme rääkinud. Tegelikult ka tänane koosolek oli minu arust väga hea ja ülevaatlik läbilõige Eesti kalandussektorist. Esindatud olid ennekõike rannakalandusega seotud piirkonnad, olid ka teadlased ja ministeeriumi esindajad. Tegelikult selliseid sektoriga, ma nõustun, võiks olla veel tihedamalt, ja kindlasti me soovime neid tulevikus tihedamalt teha. Just sellest lähtuvalt, et meil on

Aga Keskkonnaamet ju kuulub Kliimaministeeriumi alla ja kalad kuuluvad Regionaal‑ ja Põllumajandusministeeriumi alla. Nüüd hakkab jälle see igipõline kemplus, kes siis rahastab seda lõpuks. Kui Keskkonnaamet seda teeb, et see rahastus … Kui Kliimaministeerium läheb valitsusse raha küsima selle ohjamiseks, kas siis regionaalminister on toeks, et see rahastus saada ja sellel tõrjumisel või ohjamisel oleks ka tulemusi? Aitäh! Esiteks,

Ja minu meelest see, et erinevad riigiasutused on erinevate ministeeriumide teenistuses, on igati tervitatav. Kuigi jah, kogu kalandus, nii majanduspool kui ka kalavarude pool, on Regionaal‑ ja Põllumajandusministeeriumis, siis näiteks kalajärelevalve on jätkuvalt Keskkonnaametis,

Anti Poolamets, palun! Austatud minister, tänan vastuste eest! Mul on pidevalt kõhe tunne, et teil läheb kõik aia taha. Ma pean seda rohepööret silmas. See teie vaade on lihtsalt vale. Just loen, et Euroopa on [praegu] üle 13 aasta kõige rohkem lumega kaetud, 60% Euroopast on lume all. Hirm tuleb peale, siin majas on Ja vaadake, varblastekampaania läks näiteks Puna-Hiinas täitsa aia taha. Vaat, teil on ka see asi tasakaalust väljas. Kõik rannakalurite suurorganisatsioonid ütlevad, et olukord on nii sant, et meil pole varsti enam midagi püüda. Nad räägivad väga dramaatilises toonis sellest. Aga ma tahaksin enese harimiseks natuke täpsemalt teada, kas on hinnangut, mitu tonni need kormoranid ja hülged nahka panevad kalurite eest.

uuringud pidevalt käivad ja kaardistused käivad. Aga kindlasti on need kogused väga suured nii kormoranide kui ka hüljeste puhul ja seda ei teadlased ega ükski teine osapool ei ole kahtluse alla seadnud. Need on ikkagi sajad tonnid.

– ausalt öeldes ma kasutan seda juhust praegu, et ennast harida – ja kui palju meil on Eestis ka kutselisi kalureid? Aitäh, Kutselisi kalureid on 1400. Kormoranide arvu kohta jään ma praegu vastuse võlgu. Meil täpset isendite arvu

levinud selle laienemise käigus. Pätsi ajal ei teatud kormoranidest Eestis suurt mitte midagi. Tegelikult ka Brežnevi ajal oli niimoodi, et võib-olla mõned üksikud kormoranid Eestis olid.

Küsin, kas meil on ka selliseid prognoose, et kui me ei piira kormoranide levilat, siis kui suureks see võiks Eestis kasvada ja keda välja süüa. Ja loogiline küsimus edasi: kui suur see optimaalne populatsioon võiks olla, kas selline nagu praegu või ta peaks olema kindlasti väiksem? siis kormoranide kohta selgeid numbreid ei öeldud. Aga mida ma võin küll nende arutelude põhjal öelda, on see, et populatsioon on hetkel liiga suur. Nüüd on küsimus, kas neid peaks olema Eestis poole vähem või 20% vähem. Seda on keeruline öelda, aga nende populatsioon on liiga suur. Ma ei hakka spekuleerima, mis see suurusjärk võiks olla. Nii konkreetset numbrit ei ole ei ornitoloogidelt ega teistelt teadlastelt, kes selle valdkonnaga tegelevad, minu kõrvu vähemalt praegu veel jõudnud.

on. Täna on reaalselt laua peal see, nii nagu ma enne tõin näite, et on lubatud nuhtlusisendite jaht, mis ei olnud varasemalt hüljeste puhul lubatud. Samamoodi on uuesti lubatud kormoranide munade õlitamine.

Eesti saarte peal vähipüügil, mis oli tegelikult väga oluline kultuuri osa – keegi ei püüdnud kunagi väikseid vähke välja, keegi ei teinud midagi sellist, et see populatsioon satuks ohtu, siis ühel hetkel kahjuks hävitasid röövpüüdjad selle

Aitäh, härra minister! Rohkem küsimusi teile ei ole. Järgnevalt avan läbirääkimised ja palun Riigikogu kõnetooli Anti Poolametsa. Palun! Lugupeetud juhataja, suur tänu! Austatud minister!

on Eestis 33 000 kormoranipaari ja seda öeldi just sel aastal. Nii et numbrid tuleb endale selgeks teha.

kalu [söövad]. Kui me vaatame laiemat pilti, siis jõuan siiasamasse enda väite juurde tagasi, et teie kliimaideoloogia ei vasta teaduslikule andmestikule. Vaadake, see, et kusagil on palju teadlasi, kes väidavad üht, ei tähenda, et üksainukene teadlane ei ole võimeline neid pikali lükkama. See ongi teaduse eripära: tuleb üks tark teadlane ja paiskab põrmu 10 000. Sellised ongi teadusrevolutsioonid, kus maksab tõde, mitte enamuse arvamus või poliitiline surve. Ma praegu ei hakka pikalt kliimateemal peatuma, aga kõik need teooriad inimeste poolt [tekitatud] süsiniku ja ja kliima soojenemise [seose] kohta on ammu ümber lükatud. See on poliitiline propaganda, mis meil on järele jäänud, ja väga paljude kliimateadlaste hüpnoos ka muidugi, et oma erialale raha välja võidelda. Kuidas siis teisiti? Ja ausaid kliimateadlasi tõrjutakse. Paraku olemegi sellises seisus, kus

Kui kõik kalandusorganisatsioonid karjuvad appi, siis tuleb nendele tähelepanu pöörata ja mitte alati võtta positsiooni, et igal kormoranil on õigus. Kalandusorganisatsioonid ütlesid, et Eesti kalavarud on alles näitamas õrnu märke taastumisest, mille aluseks on olulised piirangud kalandusele ja ka tugev keskkonnakaitseline töö. Seda väidavad õigupoolest keskkonnakaitsjad. Aga kui me läheme kalandusorganisatsioonide juurde, nagu Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu, Saarte Kalandus, Võrtsjärve Kalanduspiirkond, Virumaa Rannakalurite Ühing, Liivi Lahe Kalanduskogu, Hiiukala ja Harju Kalandusühing, siis kõik leiavad, et kormorane tuleks vähendada. Ja organisatsioonid ootavad nii valitsuse kui ka Riigikogu tööd, et

Võtame huntide populatsiooni. Praegu on nii, et aastas murravad nad 600–700 lammast. Ja nüüd see kasvab, murtakse 1000 [lammast] aastas. Oi, hunte tuleb kaitsta üha rohkem! Meil ei ole ju hundipopulatsiooni kadumist. Vähkide teemal tõite te hea näite, et kui on päriselt risk, et liik hävib, siis muidugi me paneme keelud peale. Aga praegu on selgelt asi paigast ära. Häviv liik on Eesti rannakalur hoopis, kellel ei ole toidust. Ja see ohustab ka meie toidujulgeolekut. Kas soovite lisaaega? Palun, jah, kolm minutit! Kolm minutit lisaaega. See ohustab meie toidujulgeolekut, nagu me just eelmises küsimuses käsitlesime. Praegusel kriisiajal tasub läbi mõelda ka see, kuidas ennast varustada omaenda kalameeste toodetega. Nii et täiesti julgeolekuline küsimus on võtta see kormoranide teema ette. Tasakaal on paigast ära. Me taastame soid. Tammsaare keerab hauas teise külje selle peale! Meil ei ole vaja minna jääajajärgsesse seisundisse tagasi, kui Eesti oligi soodega kaetud. Meil on piisavalt soid. Meil ei ole vaja hakata Brüsseli käsul soid taastama. Nemad õpetavad soomlastele ja eestlastele, mida tegema peab! Nemad õpetavad soomlastele, mitu hunti küttida! Meie oleme siin huntidega koos elanud, nemad ei tea huntidest enam mitte midagi. See on võimu delegeerimine kellelegi, kes meie huntidest ei tea mitte midagi ja kellel pole õrna aimugi sellistest

mingisuguse Läänemere kalapüügiga tegelema või siis meie läheme neile puuvillakasvatust õpetama. Ei ole ju normaalne see nõukogulik, see brüsselliitlik süsteem, kus üks mõõt kehtib kõigile. Ei ole normaalne! Nii et hundi näitest kormoranide ja niisamuti hüljesteni meil on asjad paigast ära. Ja kõige rohkem kannatab praeguses seisus Eesti rannakalur, kellel on väga vähe järelkasvu, sest sissetulek on kehv. Kaitseme siis seda ohustatud rannakaluri liiki! Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole. Kas härra minister soovib sõna? Ei soovi. Ma sulgen läbirääkimised ja lõpetan meie tänase viienda päevakorrapunkti käsitlemise. Tänane kuues päevakorrapunkt, arupärimine nr 297 on tagasi võetud. Järgnevalt tänane seitsmes päevakorrapunkt, milleks on Riigikogu liikmete Evelin Poolametsa, Helle-Moonika Helme, Kalle Grünthali ja Henn Põlluaasa 13. mail esitatud arupärimine maksupaketi terviklike mõjude kohta. Aga vaatan siin saalis ringi ja ei näe näe arupärijaid ega arupärijate esindajat. Seega on meil tekkinud arutelu võimatus ja seda päevakorrapunkti me ei saa avada. Järgnevalt kaheksas päevakorrapunkt, milleks on Riigikogu liikmete … Vabandust, mikrofon oli väljas. Ehk siis meil on tekkinud arutelu võimatus päevakorra seitsmenda punkti juures, milleks on Riigikogu liikmete Evelin Poolametsa, Helle-Moonika Helme, Kalle Grünthali ja Henn Põlluaasa esitatud arupärimine maksupaketi terviklike mõjude kohta. Me seitsmendat päevakorrapunkti ei ava. Järgnevalt tänane kaheksas päevakorrapunkt, milleks on Riigikogu liikmete Arvo Alleri, Evelin Poolametsa ja Varro Vooglaiu 13. mail käesoleval aastal esitatud arupärimine käibemaksu

jäävad täna ära. Head kolleegid, nüüd on kõigil soovijail võimalus pärast haamrilööki registreeruda sõnavõtuks vabas mikrofonis.